Гласувахме предложенията и стигнахме до окончателната редакция на Комисията. Има Допълнителен доклад на Комисията по бюджет и финанси за § 1. Моля председателят на Комисията да докладва § 1.

Моля да бъде поканен министърът на здравеопазването. Професор Салчев също не го виждам. Той има допуск от вчера, така че няма нужда да гласуваме отново допуска му до пленарната зала. Моля да бъде поканен професор Салчев.

на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., № 46-102-01-1, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2021 г. и приет на първо гласуване на 26 август 2021 г., и към Допълнителен доклад № 46-153-02-11 от 9 септември 2021 г.“ Преди да пристъпя към § 1, бих искал да изложа мотивите към предложената окончателна редакция на § 1. Смятам, че е нормално да се представят тези мотиви: „С приетите до момента предложения на народните представители Мая Манолова и група народни представители, Георги Ганев и Александър Симидчиев, Корнелия Нинова и група народни представители по настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. се увеличава разходната част. Предложенията на Мустафа Карадайъ и група народни представители и Георги Ганев и Александър Симидчиев са почти идентични. С предложенията на и „Демократична България“ се завишават разходите за здравноосигурителни плащания в общ размер 28,6 млн. лв., а с предложението на „БСП за България“ се завишава разходната част

без въвеждане на изменение в здравноосигурителната вноска от 8%, а само на увеличението на приходите от здравноосигурителни вноски, дължащи се на промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. С предлаганата окончателна редакция на § 1 на ЗИД на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. се предлага следното преразпределение на средствата в разходната част: 1. В текущите разходи средства в размер на 10 000 хил. лв. за издръжка на административни дейности. До края на 2021 г. остават финансови ангажименти, които не могат да бъдат изпълнени, по сключените договори на НЗОК за предоставяне на услуги за поддръжка на електронните системи за сигурност в обектите на НЗОК, комплексно обслужване и системна експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на НЗОК, гарантиращи спазване на препоръките, дадени от компетентните органи, за обезпечаване сигурността на информацията, както и на услугите, необходими за функциониране, за дейността на НЗОК, и извънгаранционна поддръжка и лицензи за системата за обмен на здравноосигурителна информация между социално-осигурителните системи, както и за извънгаранционна поддръжка и лицензи за „Система за сигурност на информацията“. В допълнителните средства по показателя „издръжка на административните дейности“ се включват и средствата за изработка и доставка на заявени количества европейски здравноосигурителни карти. С допълнителните средства по този показател се гарантира и заплащането до края на 2021 г. на съдебните разноски по постъпили изпълнителни искове в НЗОК, както и лихвите върху главниците по постъпили изпълнителни листове в размер на 3 873,7 хил. лв., основно от дела, свързани с изплащане на дейността през 2015 – 2018 г., надлимитна дейност, и по които няма сключени споразумения според изискванията на Закона за бюджета на Националната г. 2. В здравноосигурителни разходи се създава нов ред 1.1.3.9 за средствата за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурените лица в размер на 14 000 хил. лв., които се предвиждат за поставените дози ваксини по сключените договори с НЗОК на изпълнители на медицинска помощ. 3. В здравноосигурителните плащания се добавят средства

за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 25 000 хил. лв.; - за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ – 14 465 хил. лв. Допълнителни разходи за дейностите в болничната медицинска помощ се предвиждат във връзка с обема извършена дейност от договорните партньори на НЗОК и договорените с Българския лекарски съюз по-високи цени за лечение на COVID-19. Допълнително със средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи ще се увеличават разходите за здравноосигурителни плащания съгласно параметрите, определени в Закона. 4. В ред 1.3 „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ е отразено предложение на Мая Манолова и група народни представители и се добавя нов подред 1.3.9 за „в т.ч. здравноосигурителни плащания за медицинско изделие „тотална зъбна протеза“ в размер на 2000 хил. лв.

съвместен документ – „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, който се прилага в хода на обявена епидемиологична обстановка и увеличена заболеваемост на населението в като се гарантира запазването на договорените параметри и партньорски взаимоотношения с изпълнителите на медицинска и дентална помощ, както и осигуряване на диагностиката, лечението и наблюдението на здравноосигурените лица в хода на пандемията COVID-19. Разпределението на средствата отразява тенденциите в изпълнение на бюджета на НЗОК през 2021 г. и са в съответствие с договорените параметри по националните рамкови договори за медицинската и денталната помощ.“ Комисията предлага да се приеме следната окончателна редакция на § 1: „§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.,

Заповядайте, господин Председател, да докладвате Закона. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 46-102-01-4, внесен от Министерския съвет на 2 август 2021 г.,

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Петя Аврамова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Христо Гаджев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Пламен Абровски. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Костадин Ангелов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложения на народния представител Красимир Вълчев и Петър Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Красимир Вълчев и Петър Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Красимир Вълчев и Петър Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Иван Тотев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Николина Ангелкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Младен Шишков, Дани Каназирева и Димитър Янев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Младен Шишков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Велизар Шаламанов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Росица Кирова и Ирена Димова. Комисията Ирена Димова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Димитър Делчев, Меглена Гунчева и Румен Йончев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Пламен Абровски и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Пламен Данаилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Пламен Данаилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Пламен Абровски и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Ивайло Кожухаров и група народни представители.

по „Политика в областта на устойчивото развитие на туризма“, програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“.

Предложение на народния представител Албена Симеонова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Десислава Танева и Чавдар Божурски. Комисията не подкрепя предложението.

б) на ред 5 „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи“ числото „1 272 099,2“ се заменя със „ 7 272 099,2“ ; в) създава се ред 5.5:

000 (шест милиона) лева.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Петя Аврамова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. „В параграф 1, т. 2: На ред II. „РАЗХОДИ“ сумата се увеличава с 500 000

Комисията подкрепя по принцип предложението за ред 1.1. и т. 3, буква „б“ и не го подкрепя в останалата част, като предложеният трансфер по ред 1.2 за Държавното обществено осигуряване не съответства на приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г., съгласно чл. 48, ал. 3

„Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи“ числото „1 272 099,2“ се заменя с „1 538 359,2“. „По централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19“ числото „ 1 155 999,2“ се заменя с „1 422 259,2“.

за 6% увеличение на възнагражденията за 4-тото тримесечие.“ б) създава се нова т. 11 със следния текст: „11. Министерството на отбраната – в размер до 9606 хил. лв. за текущи разходи, от които за персонал 8640 хил. лв. за подпомагане структурите на МВР по защита на границите и контрол на миграционните процеси.“ Предложение на народния представител Пламен Абровски. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Костадин Ангелов и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението,

в) на ред 1.3.1 от Министерството на здравеопазването числото „83 400,0“ се заменя с „99 400,0“.

В т. 5, ал. 5, т. 4 се създава б. д: „д) средствата за общинските болници за отдалечени райони по Политика в областта на диагностиката и лечението.“ Предложение на народните представители Красимир Вълчев и Петър Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението.

„5.5. По централния бюджет за разпределение между образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование за увеличаване на възнагражденията и издръжката – в размер на 140 000 хил. лв.“ Предложение на народния представител Иван Тотев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Силви Кирилов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Николина Ангелкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Атанас Зафиров и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Младен Шишков, Дани Каназирева и Димитър Янев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Младен Шишков и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Велизар Шаламанов и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението.

в размер на 12 000 хил. лв. се разходват за капитално възстановителен ремонт на два хеликоптера за гасене на пожари от въздуха с готовност 31.05.2022 г.

след консултации и одобрение в постоянната комисия по отбрана в Народното събрание. Тези разходи се отразяват детайлно в Годишния доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република Неусвоени финансови средства по планираните разходи по функция „отбрана“, без да са планирани по съществуващи рамкови договори, се изразходват чрез съществуващи рамкови договори въз основа на акт на Министерския съвет, след консултации и одобрение в постоянната комисия по отбрана в Народното събрание. Тези разходи се отразяват детайлно в Годишния доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Предложение на народните представители Росица Кирова и Ирена Димова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Димитър Делчев, Меглена Гунчева

и/или неотложни разходи“ числото „1 272 099,2“ става „1 297 099,2“. - на ред 5.4. „По централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19“ числото „1 155 999,2“ става „1 180 999,2“.

които се разпределят както следва: 5.1. 100 000,0 хил. лв. за разплащане на текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. 000,0 хил. лв. за разплащане на ремонт на ВиК инфраструктурата на територията на област Добрич.“ Предложение на народния представител Георги Ганев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 4 и не подкрепя в останалата част.

„Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи“ числото „1 272 099,2“ става „1 525 799,2“; - на ред 5.4. „По централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19“

„Общините“ числото „4 934 247,9“ става „5 034 247,9“. - на ред 1.3. „Национална здравноосигурителна

числото „200 051,6“ се заменя с „220 051,6“ и се създава нова буква д: „д) средствата за общинските болници за отдалечени райони по Политика в областта на диагностиката и лечението.“

10.1. от 1 октомври до 31 декември, при ограничителни мерки във връзка с COVID-19, предприятията и самоосигуряващите се лица с намалени поне 30% приходи от продажби през месеца, в сравнение със съответния месец през 2019 г., отговарящи на критерии, определени от МС, получават месечна помощ в размер на 90 на сто от фиксираните оперативни разходи за микро- и малки предприятия и до 70 на сто от фиксираните оперативни разходи за средни предприятия. помощ не може да надхвърли 40 на сто от приходите без ДДС на предприятието или самоосигуряващото се лице през съответния месец на годината.

Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Пламен Абровски и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. 14. В параграф 1 се правят следните изменения: „14.1. т.5. се заличава, като съответните суми

По централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID 19 – се заличава, като съответните суми се разпределят на систематичното им място в раздел II. Разходи.“ Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител

Предложение на народния представител Пламен Данаилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Пламен Данаилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и 3 и подкрепя по т. 4.

Предложение на народния представител Петър Чобанов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мария Капон. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Димитър Данчев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

в размер до 45 049,8 хил. лв. за разходи за персонал; 2. Министерството на правосъдието - в размер до 426,8 хил. лв. за разходи за издръжка; 3. Министерството на труда и социалната политика - в размер до 207 600,0 хил. лв. за: а) разходи за месечна финансова подкрепа за пенсионери с доход от пенсия до линията на бедност по чл.64а; б) разходи за месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; в) разходи за целеви помощи за отопление по наредбата по чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане; г) разходи по механизма механизма лична помощ по Закона за личната помощ. 4. Министерството на здравеопазването - в размер до 225 435,6 хил. лв. за: разходи за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19; б) разходи за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурени лица; в) разходи за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19; г) разходи за създаване на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти. 5. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - в размер до

с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация съгласно чл. 109 - в размер до 60 000,0 хил. лв. б) подпомагане на автобусните превозвачи

за Българския институт по метрология за осъществяване на новите функции по Закона за хазарта и Изборния кодекс. 8. Комисията за енергийно и водно регулиране - в размер до 16 300,0 хил. лв. за изплащане на дължими суми в изпълнение на съдебни решения. 9. Разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс в размер до 133 000,0 хил. лв. 10. Разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост в размер 000,0 хил. лв., разпределени, както следва: а) за запазване на заетостта на работници и служители по реда на Постановление № 151 на Министерския съвет от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. и за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които със заповед на компетентен орган са наложени временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка - в размер до 350 000,0

11. Държавен фонд „Земеделие“ в размер до 70 000,0 хил. лв. за подпомагане на земеделски производители; 12. Министерството на земеделието, храните и горите в размер до 15 000,0 хил. лв. за преодоляване на последиците от градушки; Министерството на културата - в размер до 16 700,0 хил. лв. за финансова подкрепа на артисти-изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото, визуалните изкуства, упражняващи свободни професии; на частни професионални организации в областта на изкуствата и в областта на любителското творчество; на творчески проекти в областта на визуалните изкуства и други в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. 14. допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер до 100 000,0 хил. лв. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на противоепидемични мерки във връзка с COVID-19

15. за увеличаване размера на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 71 на сто - в размер до 10 000,0 хил. лв. 16. разходи в размер до 60 516

училища и 8 000,0 хил. лв. за системата на предучилищното и училищното образование по ред определен от съвета на ректорите, съответно от министъра на образованието“. 18. за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от

лв. (6) Средствата по ал. 5, т. 14 се предоставят по бюджетите на общините при условие, че за финансирането на тези разходи общините не получават средства от държавния бюджет или европейски средства. Средствата се предоставят въз основа на мотивирано искане и план сметка от кмета на общината до министъра на финансите при наличие на разходооправдателни документи за действително извършени разходи

В случай на превишение на заявените средства спрямо размера по ал. 5, т. 14 исканията на общините се намаляват пропорционално до 100 млн. лв. Заявките на общините се разглеждат по реда на постъпването постъпването им в Министерството на финансите в срок до 14 дни от датата на постъпването. (7) Средствата по ал. 5 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет. (8) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 5. (9) Средствата от резерва по ал. 2, раздел II, в размер до 14 300,0 хил. лв. могат да се разходват за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, настъпили през 2021 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Каримански. Откривам дебата. Заповядайте, господин Гаджев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всъщност ще направя три процедури в едно, за да не кажете, че злоупотребявам с времето.

Второто ми предложение, уважаема госпожо Председател, го правя още отсега и то е за разделно гласуване на точките от 5-а до

откровено необосновани разходи, дори мога да кажа някои от тях лобистки, така че нека да гласуваме всеки разход един по един, за да е ясно кой кое подкрепя точно. И третата ми процедура, госпожо Председател,

това няма писмена аргументация, каквито са разпоредбите на Правилника.

това не прави недопустимо предложението. А по отношение на разделното гласуване – ще го поставя на гласуване непосредствено преди гласуването. Заповядайте за обратно предложение. Сигурно на предложенията на господин Гаджев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, правя обратно предложение за излъчване по БНТ 1 – да се излъчва по БНТ 2. Мисля, че цяла седмица развалихме тотално програмната схема на Канал 1, и е по целесъобразно по БНТ 2 да бъде излъчвано Благодаря Ви, господин Свиленски. Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Свиленски, тъй като е по-отдалечено от предложението на господин Гаджев, за излъчване по БНТ 2 и БНР. Гласували

БНР. Започваме дебата. Изказвания? Предложение – заповядайте, господин Карадайъ.

представляват новия модел, господин Министър, новия морал, новата джипка, както е описано в ал. 7.

излизам във връзка с направеното от нас предложение. Ние се опитахме да се ограничим до малко предложения, то беше прието по принцип, но в окончателната форма, която току-що господин Каримански прочете, смятаме, че две от нашите предложения трябва да влязат изрично като отделни редове, които в този вариант не съществуват.

да се включи изрично, и буква „е“ – да се финансират разходи за логистика и реновиране за преместване на Детската болница „Професор д-р Иван Митев“ в МБАЛ „Лозенец“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Ганев, воден от фискалната прецизност, за която винаги претендирате, може ли да изясните

Друга реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Ганев. ГЕОРГИ Благодаря, госпожо Председател. Благодаря за тази реплика, господин Чобанов. Именно във връзка с принципите на фискалната стабилност те са включени не само в предвидените разходи от 225 милиона. Бяха включени дори и когато бяха още само 200 милиона предвидените разходи по линия на здравеопазването. Разбира се, те са финансирани с намаляване на резерва, тоест това е точно, както господин Карадайъ съвсем правилно отбеляза: новият принцип, новото начало, новият модел. Вместо да се дава празен чек, да се каже точно за какво трябва да се харчат нещата. В този смисъл разходите, които предлагаме за информационна кампания за ваксинация от ковид и за преместване, дори да е само временно, и създаване на детско отделение към болница „Лозенец“, не увеличават в никакъв случай общата сума на разходите, само уточняват на министъра за какво трябва да ги харчи. (Шум и реплики.) Нашето предложение е разходите за информационна кампания да са 10 млн. лв., а разходите за болницата да са 3 млн. лв. Благодаря Ви, господин Ганев. Други изказвания? Заповядайте, господин Христов.

но мисля, че това е изключително важно предложение, колеги. Става дума за 5 милиона, които могат да бъдат дадени за мобилни превозни средства – джипове, съоръжени с водни резервоари. Те са изключително полезни за гасенето на горските пожари в пресечена местност. С 5 милиона могат да се купят точно 50 такива автомобила, които да бъдат разположени в различни места на България.

Всеки ще започне да допълва неща, които в Комисията не бяха подкрепени, или беше решено как, така че Ви предлагам да вървим предложение по предложение, подкрепено – неподкрепено, и да го гласуваме поотделно. Господин Христов, Вашето предложение е за чл. 6, а в момента сме на чл. 1, § 1. Няма го в момента в Доклада, защото е раздаден само чл. 1, § 1, тъй като колегите в момента работят останалата част от Доклада. Благодаря Ви.

Благодаря. туризмът е намерил своето отражение в актуализацията на Закона за държавния бюджет, и бих искала да използвам случая да благодаря на всички Вас за това, че сте подкрепили сектора, който е един от най-засегнатите от пандемията от COVID-19. Но предвид това че, както и преждеговорящите колеги правилно отбелязаха, с акт на Министерския съвет в ал. 7 е дадена възможност тези средства да се разходват, предлагам в т. 10, б. „в“, където са обособени средствата за туризма в размер на до 70 млн. лв. за подпомагане на бизнеса за справяне с последиците от COVID-19, да се специфицира изрично като каква сума за какво ще се разходва. Моето предложение е 50 милиона да бъдат за оборотен капитал и 20 милиона за възстановяване на средствата за нереализирани пътувания на клиентите, за да може да бъде ясно за какво се разходват тези средства, а да не се оставя на преценка с акт на Министерския съвет и да сме сигурни, че тези средства ще достигнат до своето предназначение до микро-, малките и средните предприятия всички, които са заети в сектор „Туризъм“, защото това е ключово за тяхното оцеляване особено предвид очакването на пика от ковид

и най-важното нещо в този § 1, разбира се, са приходите, защото, ако няма приходи, няма и разходи. Вчера ние направихме предложение в Закона за бюджета на ДОО за актуализация на пенсиите от 1 октомври, ако си спомняте. Причината да не бъде приета беше, че липсват 450 милиона приходи и ние тогава казахме, че тези 450 милиона допълнителни приходи могат да бъдат получени от преизпълнение на вече веднъж заложените актуализирани приходи. Днес това, до което стигнахме, е съгласие на Бюджетната комисия, и това, с което се съгласи Министерството на финансите, беше увеличение на приходите с 510 млн. лв., от които неданъчни приходи 60 млн. лв., и данъчни приходи 450 млн. лв., съответно 100 милиона корпоративен данък, данък добавена стойност – 210 млн. лв., данък на физическите лица – 130 милиона, и акцизи – 60 милиона. Мнението на колегите народни представители от Бюджетната комисия от БСП, нашето мнение беше, че допълнителните приходи могат да бъдат в размер на 800 милиона, а не 510 млн. лв. Ние считаме, че дори и така допълнени приходите от данък добавена стойност, те могат да бъдат доста по-високи, същото се отнася и за приходите от акцизи, същото се отнася и за приходите от данък на физическите лица. Съгласихме се на по-ниски заложени приходи не за друго, не като някакъв резерв поради очаквани червени месеци, ковид криза, а поради една-единствена причина и тя е най-големият риск в този бюджет и това се казва: План за възстановяване и развитие. В този бюджет има заложени 1 млрд. 600 млн. лв. приходи по този план, 13% авансова вноска по целия план. Вчера министърът на финансите каза, че според тях, тъй като Планът все още не е внесен в Брюксел, не е внесен и в българския парламент, внесен е в Комисията по европейски въпроси – не знам защо там, а не в целия парламент, за да го разгледаме, и да има санкция от парламента да бъде внесен или не, но оценката на Министерството на финансите е, че има риск от 10% приблизително, разбира се, имагинерен тези приходи да не бъдат получени. След разговори с Европейската комисия те считат, че има 90% вероятност да бъдат получени, 10% вероятност да не бъдат получени. за съжаление, е, че този риск е доста повече от 10% и аз бих искал министърът на финансите, разбира се, да вземе отношение след това и да потвърди, че ние можем да се справим, ако не бъдат получени тези допълнителни 1 млрд. 600 млн. лв., без да увеличаваме дълга и без да увеличаваме дефицита и съответно как това ще бъде направено. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Кадиев. За реплики? Не виждам. За други изказвания? Заповядайте, госпожо Сачева. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Излизам на трибуната, за да подкрепя и изразя своето желание още веднъж да видим в разходите на Министерството на труда и социалната политика следните корекции: разходите за месечна финансова подкрепа за пенсионерите, които са с доход до линията на бедност, предвид факта, че вчера приехме минималната пенсия да бъде 370 лв. Ние всъщност достигаме тази линия на бедност и вероятно тук ще трябва да бъдат нанесени някои корекции. Предложили сме да бъдат раздадени и допълнителни възнаграждения да бъде създадена буква „д“, това е предложение, което по принцип е подкрепено от Комисията – да бъде създадена буква „д“ – разходи за допълнителни възнаграждения за служителите на Агенцията за социално подпомагане, агенцията по заетостта и Главната инспекция по труда. Това са основните хора, които на практика ще трябва да работят по време на цялата криза, по време на цялата пандемия – социални работници, хората, които ще изпълняват в цялата страна мярката 60/40, включително и тези, които ще организират контрола по изпълнението на тази мярка, както и на „Запази ме плюс“. Смятаме, че това е справедливо предвид факта, че и учители, и лекари ще получават допълнителни възнаграждения, а ние сме предложили по 500 лв. за месеците октомври, ноември и декември, така че молим тази буква „д“ действително да бъде заложена в този проект на § 1. Последното, което бих искала да попитам и да помоля за разяснение, може би от господин Каримански, това е за т. 15, която фигурира. Господин Каримански, ако може само… Обръщам се към Вас с една молба да ни кажете т. 15 в параграфа за увеличаване размера на социалната пенсия за инвалидност – това не беше ли нещо, което приехме вчера в бюджета на държавното обществено осигуряване?

Това предложение е на страница 19 във Вашия доклад и пише, че Комисията по принцип подкрепя предложението, но ние бихме се радвали, ако види отражение това и във финалния текст на параграфа, тоест да има създадена допълнителна точка „д“ – Разходи...

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Сачева, господа министри! Предложението, което се отнася до хората с увреждания, вчера беше обосновано от мен в пленарната зала, също така по промените в Закона за бюджета на държавното и обществено осигуряване. Всъщност тук е записана сума от 10 млн. лв., но последвалите разчети на Финансовото министерство и на Социалното министерство показаха, че ако тези промени, които ние сме предложили и сигурно ги има в Заключителните разпоредби, тъй като пред мен не е окончателният доклад по държавния бюджет, че ако бъдат предприети тези промени, считано от 1 октомври, сумата, която ще е необходима за три месеца, беше сметната от Финансовото министерство на 4 млн. лв., които и бяха обосновани вчера от мен парламентарната трибуна. Става дума за това, че с преизчисляването на пенсиите на всички възрастни хора са пропуснати хората, които получават социална пенсия за инвалидност. На практика размерът на тяхната пенсия, Вие знаете много добре, се определя като 110% от социалната пенсия, за тези от 70 до 90% инвалидност, и 120% и 120% върху социалната пенсия за тези, които са от 90 до 100%. Като се направят съответните изчисления, става ясно, че без надбавката от 50 лв. ние я бяхме предложили и в бюджета на ДОО, но тя не беше приета, те ще получават по-малка сума след преизчисляването на пенсиите. Нашето предложение е направено, като допълнителна разпоредба с промени в Кодекса за социално осигуряване. Там предлагаме за лицата от от 70 до 90% инвалидност размерът на пенсията да се изчислява като 125% от социалната, а за лицата от 90 до 100%, като 135% от социалната пенсия, което би им гарантирало да получават пенсии на нивото на тези, които получаваха преди преизчислението плюс 50 лв., тоест да няма ощетени български граждани. Ако се възприеме сега подходът, който се прие за всички пенсионери, че те ще получават до 25 декември плюс 120 лв., би било честно, за да са спокойни, че от 25 декември те ще получат това увеличение с около 50 лв. на двете групи, така се получава, за което предлагам да бъдат... вчера получих уверение от министъра на финансите и от социалния министър тук от тази трибуна, че тъй като става дума за няколкостотин хиляди лева, парите са налични

Виждам времето, но тъй като е много важно наистина – и този текст, и въпросът, който постави госпожа Сачева, смятам, че е много важен, затова трябва да уточним всъщност наистина къде му е мястото на това допълнение. Господин Каримански за втора реплика и господин Чобанов. (Народният

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Под формата на реплика искам да попитам нещо, което според мен е много важно. Социална инвалидна пенсия за лицата над 16 години, това което каза госпожа Манолова. Социалната инвалидна пенсия спада към групата на пенсиите, несвързани с трудова дейност. Там са точно 61 хиляди пенсии, там влиза така наречената гражданска инвалидност, така наречената военна инвалидност и персоналните пенсии. Можем ли сега този ресурс да го дадем единствено и само от тази група на хората със социално инвалидни пенсии, или трябва на всички останали? Искам да уточним този въпрос, защото

В тази рубрика „пенсии несвързани с трудова дейност“ по някакъв начин ще бъдат с различен размер на пенсията, отколкото тези, които получават социална инвалидна пенсия. Това е нещо, което трябва да се уточни. Може би затова са и 10 милиона, не знам каква е сметката. Мика Зайкова.) Госпожо Зайкова, Вие за реплика, изказване? Във връзка с изказването на госпожа Сачева ли? Да, във връзка с госпожа Сачева, заповядайте.

защото са прави, ние можехме да променим нещата много лесно, без да правим тези поправки, ако социалната пенсия вместо 170 станеше 200 лв. – 50-те лв. се покриваха за всички групи,

Ако иска думата, веднага ще му я дам. Заповядайте, господин Донев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми доктор Адемов, уважаема госпожо Манолова, Манолова, Вашето предложение за промяна в процентите, които получават социално-инвалидните пенсии, които се изчисляват от размера на социалната пенсия за старост действително, че техните размери в момента са 110 и 125% от социалната пенсия, в зависимост от степента на увреждане или загубена работоспособност. Военно-инвалидните пенсии – те получават по-висок размер, и са 145 – 155% от социалната пенсия за старост, при тях те не са ограничени да получават, колкото пенсии получават. Не са ограничени и с таван на пенсиите. Така че при тях сборът на пенсиите не се ограничава до 1440 лв. Те могат да получават пълния размер на всички пенсии, които са им отпуснати. лицата, които получават само социално-инвалидна пенсия – тези над 16-годишна възраст са около 51 хиляди от всичките пенсии, несвързани с трудова дейност – 61 хиляди 600, които се изплащат от държавното обществено осигуряване, повдигане процента на изчисление на тези социално-инвалидни пенсии от социалната пенсия за старост – да се повиши, за да могат да получат по-справедливи размери на пенсиите. Това е предложението, което е направено от госпожа Мая Манолова. Затова то е ограничено само до този вид пенсия – социално-инвалидната пенсия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Господин Чобанов, заповядайте.

разбира се, трябва да си кажем какво предвиждаме по отношение на приходите и какви са нашите предложения в разходите, дали са балансирани. Преди това все пак и на първо четене, и после в Комисията, ние продължихме с нашата теза, че моделът на джипката не трябва да продължава, но виждаме, че той се разширява и вече достига до размери, в които наистина са посочени разходите по отделни направления, но те продължават да не са си на мястото, а мястото им е по конкретни бюджетни организации. За съжаление, явно и поради липсата на достатъчно време, но и поради факта, че новият модел надгражда над стария и джипката се превръща в джипкатура, се намираме в тази ситуация. Но мога да продължа и по същество за нашите конкретни предложения по отношение на приходите и разходите. Това, което ние предлагаме, е балансирано, тъй като предвиждаме – на базата на анализи, 500 милиона повече данъчни приходи и 60 милиона неданъчни приходи. Срещу тях, разбира се, съобразявайки се с необходимостта от допълнителен трансфер, свързан с ДОО, с ДОО, предвиждаме и съответни разходи и като цяло допринасяме – само нашите предложения, ако гледаме само тях – допринасят все пак за известно намаление на дефицита. Разбира се, тези допълнителни средства бяха разпределени по други пера в резултат на общия разговор в Бюджетната комисия. Какво предлагаме конкретно? Предлагаме за общините допълнителен трансфер от 100 млн. лв., тъй като знаем, че в тази трудна ситуация се налагат допълнителни разходи, свързани с COVID-19, които не са само противоепидемични, които имат и друг характер и, разбира се, се налагат и разходи, свързани с провеждани частични избори, които са включени в това предложение. По отношение на земеделието предлагаме допълнителни 70 милиона, които трябва да отидат за субсидии съответно на растениевъди, животновъди, зеленчукопроизводители и така нататък, и подкрепяме общия консенсус за 15 милиона, които да се използват по отношение на градушките. По отношение на туризма нашето предложение за допълнителни средства е в размер на 70 милиона като, пак пак подчертавам, всички тези допълнителни мерки, които предлагаме, са свързани с пандемията и с хоризонт до края на годината, каквото беше нашето отношение по принцип към всички бюджети, които разгледахме. Така че за туризма съответно са 70 млн. лв.; за автобусните превозвачи, тъй като и те са в затруднено положение, са 40 млн. лв.; за линии в слабо населени, отдалечени и планински райони което знаете, че ни е тема, и във всеки бюджет настояваме тези средства да се увеличават, тъй като са недостатъчни, особено сега по време на пандемията – там нашето предложение е за 15 млн. лв.; за авиопревозвачите също се оформи консенсус около предложението ни за 60 млн. лв. По отношение на висшите училища. Там нашето предложение беше за 16 млн. лв., от които се приеха 15 млн. лв., в резултат на общия консенсус, но и тези средства са необходими на висшите училища, тъй като сме в ситуация на пандемия и се налагат допълнителни разходи, като в нашето предложение сме разписали конкретно какви могат да бъдат тези разходи. Разбира се, пандемията засяга и вероизповеданията. Затова там имаме допълнително предложение за 4 млн. лв., което е балансирано. По отношение на самоосигуряващите се лица имаме предложение за 20 млн. лв. Тоест виждате, че в този пакет от мерки, които предлагаме и около които се оформи и консенсус, съвместно с колеги от други парламентарни групи. Смятаме, че това е една подкрепа за бизнеса и за хората, която е много необходима в тази ситуация, която показва нашата грижа, нашата отговорност към тях, но и разумът, с който подхождаме в тази ситуация – да не нарушаваме фискалната стабилност, е нашето предложение да бъде балансирано и отворено към всички проблеми, които могат да възникнат и които сме състояние с ресурса, с който разполагаме, да разрешим. Не на последно място, все пак да се върнем към предложението, което господин Ганев направи преди малко. Ние, когато гласувахме Закона за здравното осигуряване – там на ред 1.1.3.9 имаме средства за ваксини (реплики от ДПС), които са в размер на 14 милиона, което е нормално в тази ситуация – те са за ваксиниране, за поставяне на самите ваксини. И изведнъж разбираме, че и за информационна кампания само за три месеца до края на годината се предвиждат средства в размер на 10 млн. лв. Някак си това ни изглежда доста небалансирано и интересно наистина как тези средства ще бъдат изразходвани. Благодаря. Благодаря Ви, господин Чобанов. За реплики – заповядайте, госпожо Манолова. Господин Симидчиев след това. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Чобанов, разбира се, и ние ще направим изказване, в което ще представим всички наши предложения, но искам да коментирам направеното от Вас предложение за добавъчни 100 млн. лв. за българските общини в условията на ковид криза. Ясно е, че общините бяха тежко ударени, и особено в навечерието на четвъртата вълна тези процеси ще се задълбочават. Затова и ние сме предложили със 100 млн. лв. да бъдат подкрепени, като те да могат да преценяват по какъв начин да изхарчат тези пари, разбира се, свързани с ковид, но също така и социално-икономическите последици от ковид. Притеснително обаче е начинът, по който Комисията приема да бъдат разпределяни тези средства. Не мога да се съглася и нашата парламентарна група ще настоява този принцип да бъде променен, че предоставянето на тези средства на общините ще става по писмена заявка на кмета с мотивирано искане и ще оставя на министъра на финансите – нашите уважения към господин Василев, но който и да е министърът на финансите, това не би следвало да бъде оставяно на негова оперативна преценка. Така че ние сме предложили подход, който, използвам случая още веднъж да представя пред пленарната зала, а именно начинът на разпределение да стане на основание на Закона за публичните финанси – чл. 52, ал. 1, т. 1, буква буква „г“, а именно да бъде използвана за база пропорционалното съотношение на изравнителната субсидия за 2018 г., което е 0,35, всъщност това показват сметките. Въпросът е да става пропорционално на изравнителната субсидия, на бюджета на общината, а не да има възможност който и да е финансов министър да толерира едни общини за сметка на други общини. Казваме го съвсем ясно, защото нашата парламентарна група няма кметове, към които да бута предоставянето на повече средства. Тук става дума за българските граждани, които живеят във всички български общини, и трябва да има справедливост в разпределянето на тези 100 млн. лв. Използвам случая да попитам: как ще гласувате Вие по начина,

милиона, за които Вие, говорите по НЗОК, са за поставяне на ваксините. Тези 14 милиона и многото вероятно стотици милиони, или малко по-малко от стотици милиони за закупуване на ваксините, се реализират в около 20% от случаите. Всичко друго като разход отива нахалост, защото нямаме добра информационна кампания. Министерството на здравеопазването разполага с 10 хил. лв. за информационна кампания. Не може да бъде направена никаква смислена информационна кампания. Една национална информационна кампания – понеже съм разговарял с колеги, струва около 40 млн. лв., за да обхване национален мащаб. Имайки предвид, че може да ползваме БНТ, БНР и други държавни медии, смятаме, че не е необходимо да имаме чак такава сума за национална кампания, но е необходимо да имаме достатъчно средства, за да се направи проучване на нагласите, основните пречки за ваксинации и след това да се направи професионална кампания изцяло публично. Държах на това, дори съм разговарял с колегите как да направим така, че да се гарантира да има обществен контрол над разхода на тези средства.

В тази връзка – за поставяне на ваксини 14 млн. лв., а за информационна кампания – 10 млн. лв. Вие призовавате за разум. Аз мога да Ви дам един нагледен пример за разум от вчера и днес. При приемането на бюджета на Здравноосигурителната каса има предложения, направени от „Движението за права и свободи“ на 2 септември – 11,00 ч., и предложения, направени от господин Ганев и Симидчиев, пак на 2 септември от 14,00 ч. Двете предложения бяха поставени на гласуване, като ИТН последователно са гласували против и двете предложения, както и БСП последователно са гласували против и двете предложения. Също така ДПС последователно са гласували за и двете предложения, ГЕРБ са гласували последователно за и двете предложения,

Господин Професор, аз към Вашия призив за разум се обръщам и към колегите в залата! Колеги от залата, понякога да знаем какво гласуваме. Двете предложения са абсолютно едно и също. Извинявам се, имаме една техническа грешка, която се повтаря и в тяхното предложение. Нека и колегите в Комисията по бюджет и финанси понякога, като работят и правят доклади, да знаят съдържанието на предложенията,

Благодаря Ви. Госпожо Председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господа министри! Уважаема госпожо Манолова! Разбира се, всяка една парламентарна група има своето право, основание и аргументация да предложи как да бъде разпределена тази субсидия. Изравнителната субсидия не е добра база в случая, тъй като здравната криза не се отразява пропорционално, но тъй като ние имаме доста по-добър поглед явно върху конкретните нужди в отделните региони, мислим, че нашето предложение е по-добро. То е на базата, ако бъде прието, разбира се, предложението по Комисия, то ще е на базата на планиране и фактически разходи, извършени за мерки против ковид, и по тях може да се види, че този пропорционален принцип трудно може да бъде По отношение на това как ще гласуваме, това ще видим, когато стигнем до този текст. репликата на доктор Симидчиев, да, тук могат да се направят някои уточнения. Разбира се, продължава да остава смущаващо сравнението, че 14 млн. лв. ще отиват за поставяне на ваксини, ще се разходват и 10 млн. лв. за рекламна кампания. Ние от „Движението за права и свободи“ участваме активно в обяснителна и в рекламна кампания и го правим безплатно. Така че ние нашата отговорност пред хората сме си я поели и си я изпълняваме. Друг е въпросът, доктор Симидчиев, дали самото министерство иска да има активна рекламна кампания по отношение на ваксинирането. Оставам с впечатление, че някои негови действия към момента са по-скоро в графата „антиваксърски“. Не знам дали е само на Министерството или и на правителството, но, разбира се, всеки може да си избере своя начин на поведение и отговорност в тази трудна за хората ситуация. Както казах, ние участваме активно в разяснителната кампания. Благодаря Ви, господин Председател, за репликата. Наистина не бях обърнал внимание на това как са гласували колегите от тези две партия. Другата не я споменахме, защото то няма и нужда – тя се подразбира, тъй като е характерно за нея доста непоследователно поведение и ние изобщо не можем да кажем дали това е единна група, там не е и партия. Но това ще видим какво е, то ще се разбере и на следващите избори. А иначе за колегите от „Демократична България“, явно поведението и там е сходно, но и там може би ще видим такива някакви центробежни ли ще са, центростремителни ли ще са сили или пък някои, които са като имплозия. Ще видим какво точно физично явление ще се прояви, но и те не са застраховани от това, което се случва в другата група, която така или иначе не я споменаваме. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Господин Гечев, заповядайте за изказване.

ще говоря за стихиите, които се превръщат в бедствие в българската държава и през последните години ние сме свидетели на тяхното нарастване, а именно пожарите. България, уви, има много нисък капацитет за гасене на пожари от въздуха. Ние с колегата Велизар Шаламанов сме предложили нещо, което е съгласувано на две провели се срещи тук, в Народното събрание, с най-високо представителство от страна на служебното правителство, органи на изпълнителната власт, различни институции, гражданското общество. България разполага само с един хеликоптер „Кугър“, който участва в гасенето на пожари. Той има възможност да гаси с около 2 тона вода, което е изключително недостатъчно, а е и само един. Затова последните два големи пожара, които се случиха в последния един месец, горяха повече от седмица. По данни на Българската академия на науките от 2009-а до 2018 г. са изгорели над половин милион декара българска гора. Това са около 50 милиона дървета. Стойността само на обгорялата, загубената дървесина и мероприятията за залесяване надвишават 1 млрд. лв.

С моите колеги и след съгласуване, включително и с колеги от другите групи, предложихме на Бюджетната комисия, сега предлагаме и на Вас предложение, което в частта за приходи на стр. 9 – предложение на Велизар Шаламанов и група народни представители е подкрепено, но в частта за разходи на страница 21 то не е подкрепено. Става въпрос за 12 млн. лв., с които Става въпрос за 12 млн. лв., с които да бъдат оборудвани, пригодени за гасене на пожара поне два хеликоптера Ми-17, всеки от които може да носи до 3 тона вода, сиреч само с два нови хеликоптера ние можем да вдигнем 4 пъти капацитета за гасене на пожари от въздуха и да се приближим малко по-близо до възможността по-рано да гасим пожари и по-бързо да гасим пожари, за да пестим всичко онова, което са загубите от горските пожари. Заради климатичните промени и всички доклади, които са на учените, България попада в рисковата зона през следващите години да имаме все повече пожари. Различни граждански инициативи работят по въпроса да убедят нас, народните представители, да подкрепим едно такова предложение и в краткосрочен план ние да имаме поне ремонт на съществуващи два хеликоптера, защо не и повече, но поне два чрез тази актуализация на бюджета, а в средносрочен план може би и да закупим нова техника, с която да повишим капацитета на България в тази една област. Едно такова предложение на гражданската група „Гората.бг“, които засадиха над 1 милион дървета, събра подкрепата на над 50 хиляди български граждани. Тези български граждани стоят и ни гледат тук сега и очакват ние като народни представители да повишим способността на България да пази българската гора, българските хора, които се намират в непосредствена близост, на които къщите изгарят и Фондът за бедствия не може да стигне, за това ние да компенсираме тези щети. И казвам отново: това са само материалните щети. За съжаление, загиват и хора. Става въпрос за 12 милиона, които, забележете, само при пожарите през пролетта вероятно ще възстановят тази си инвестиция предвид загубите, които са около 100 млн. лв., както казах, на година от горските пожари по отношение само на загубената дървесина и на мероприятията за залесяване на тези терени. Така че призовавам Ви: народните представители тук, в залата, да подкрепят нашето предложение

поне алинеите до 9, включително. За ал. 10 и 11 разбрахме, че в Комисията са се разразили сериозни спорове, те касаят малко друг тип материя, но поне частично в тази част Ви призовавам да го подкрепите. Благодаря Ви.

Първо, касаейки военните хеликоптери, ние няколко пъти сме разисквали подобна тема – и в Комисията по отбрана, в Министерството на отбраната, и така нататък. Най-напред, разликата между кугърите и Ми-17, първо, не е 1 млн. тона вода, а е 0,5 млн. тона вода. Системата, по която може да се зарежда водата, е много по-ефективна на самите кугъри, отколкото на Ми-17. Господин Шаламанов на няколко такива подобни дискусии присъства и е добре запознат с тези факти. А и според Министерството на отбраната хеликоптерите „Кугър“ са на много по-добро ниво

не на пожарите. Има си МВР и „Пожарна безопасност“, която се занимава с това нещо. Тук основният приоритет на Министерството на отбраната е поддържане на декларираните сили в в рамките на НАТО и декларираните ни възможности за отбрана на страната. Разбира се, трета мисия – за подпомагане на държавата при бедствия и аварии остава и тя е задължителна. Искам да заявя и ще призова народните представители от нашата парламентарна група да подкрепят Вашето предложение в т. 2 и 3 до ал. 9, общо взето, без другите, нали, защото те са малко безсмислени. Ако, разбира се, предложите разделно гласуване на подобно предложение. И една редакционна бележка: „За капитално-възстановителен ремонт на хеликоптери за гасене

да видим какви ще са сметките, така че да ограничаваме или да задаваме някакви предварителни изисквания. Ако се съгласите с една подобна редакция, мисля, че нашата парламентарна група може да подкрепи Вашето предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Гаджев, може ли малко по-бавно: в ал. 9 за капитално възстановителен ремонт.

Уважаема госпожо Председател, господин Вицепремиер, господин Министър, уважаеми колеги! Вземам повод от думите на господин Сандов, за да кажа, че, за съжаление, ние винаги се борим с последствията, а не с причините и винаги се оказваме неподготвени. Така се е случвало, че в битността ми на кмет съм се справял и с пожари, и с наводнения и не знам защо в България винаги когато вали, има наводнения и проблеми с язовирите, а когато се засуши времето и има топлина, започват пожарите. Вероятно поради причината, че не сме подготвени. В този смисъл искам да кажа, че ние, от „Демократична България“, естествено, че подкрепяме това предложение на Велизар Шаламанов и на Боби Сандов. Аз самият го подкрепих в Комисията и много горещо Ви призовавам да подкрепим това предложение, защото някак си сега ще го простим, някак си след 10-ина месеца отново ще бъдем изправени пред подобни изпитания. Хубаво е да се мисли стратегически и да се работи. Само ще повторя това, което каза той: загубили сме 50 милиона дървета и са се появили граждански организации, които бих искал да поздравя, които правят нови насаждения от порядъка на 1 милион дървета. Въпреки това виждате, че загубите са около 1 млрд. лв. – нещо ужасяващо като число, ако е вярно, в което не се съмнявам. Затова бих попитал господин Сандов има ли и други граждански организации, подели такива инициативи? Има ли информация, че общините правят максималното,

Господин Каримански, после ще Ви дам думата на Вас. Вие като председател на Комисията накрая ще бъдете. (ДПС): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Смятам, че за няколко дена, когато разглеждахме двата малки бюджета, станахме свидетели на толкова интересни дебати, като всеки се упражняваше на гърба на дадения бюджет, видите ли, колко е загрижен за даденото ведомство. Относно конкретното предложение на колегите от „Да, България“… ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Трябва да Ви сменят само името, господин Аталай.

Станала е неволна грешка. В Комисията по отбрана постъпило писмо от Министерството на отбраната, като това не беше отбелязано, а имаше съвсем друго предложение, в което от Министерството на отбраната бяха помолили за средства за ремонт на хеликоптерите „Кугър“. Имаше сериозен дебат и колегите най добронамерено изказаха мнението си, че ще го направят от името на парламентарната група във връзка с неотложните ремонтни дейности на МиГ-17, които да бъдат използвани по съответните нужди.

Когато всички гласувахме, се съгласихме да отделим едни средства, свързани само с антикризисните мерки, защото актуализацията на бюджета е свързана с антикризисната ситуация в България. Това го искаше служебният кабинет, а ние позволихме на отделните ведомства да предоставят възможности, свързани с актуализацията най вече на антиковид мерките. Аз се учудвам на реакцията на колегите от ГЕРБ, защото именно те настояваха точно това предложение да бъде отхвърлено. Колеги, тогава се съгласихме, че всякакви ремонтни дейности, свързани с по-големи капиталови разходи в самите ведомства, се правят не от служебен, а от редовно избран кабинет със съответното парламентарно мнозинство. Не съм срещу средствата, отдадени към съответните министерства, но трябва да бъде изключително принципни като народни представители. Смятам, че

аз чух Вашите реплики и с една част от тях съм съгласен, с други – не, и то поради факта, че ние тези дискусии наистина ги проведохме с всички експерти.

да участва при бедствия и аварии. Господин Ибрямов, Вие казахте, че този бюджет е свързан само с кризисните мерки. Нима пожарите не са криза? Нима ние ще говорим за криза с мигранти, които ги няма на границата, но няма да говорим за кризата с пожари, които ги има и сега. сега. Имайте предвид, че пожарният сезон, за съжаление, не е завършил. Ние може още в следващите дни да сме свидетели на нов голям пожар и именно защото пролетните пожари започват доста преди преди да е настъпило лятото. Имам предвид, че няма гаранция, че ще имаме редовно правителство дотогава, нека да си го кажем директно. Мисля, че е съвсем в компетенциите на служебното правителство да предвижда такива разходи и да направи въпросното оборудване.

по-адекватни за тази ситуация, нека Министерството да реши. Ние сме заложили разходи именно в частта „Ремонтни капиталови разходи“ и по отношение на това да бъдат оборудвани и да бъдат обучени хората. Имайте предвид, че в този бюджет влиза и обучението, и оборудването, и ремонтът – всичко. Аз съм съгласен да направим редакция в частта, за която Вие казахте, че тези пари могат да стигнат, и нека да кажем: поне два.

Ще Ви запиша за кратко изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги!

две задачи, а именно да осигури средства на държавата за преодоляването на ковид кризата и за противодействието на миграционния натиск.

които са продиктувани именно от нуждите на Министерството както за противодействие на миграционния натиск, така и за борба с ковид кризата.

в размер на 30 млн. лв.; одобряване на допълнителни разходи в размер на 10 млн. лв. по бюджета, касаещи Медицинския институт и МВР болница; одобряване на допълнителни разходи в размер на 30 млн. лв. за противодействие на миграционния натиск;

и са приели друг вариант, който е допълнил първоначалния вариант, внесен от Министерството на вътрешните работи. Искрено се надявам този вариант да покрие именно тези нужди на Министерството на вътрешните работи, още повече че в предстоящия зимен сезон са изключително необходими средствата за облекла на служителите на Министерството, които биха могли да бъдат командировани по границата и съответно да не изпадат в ситуациите, в които са изпадали по времето на предишните министри на вътрешните работи – да си купуват сами дрехи, да си строят палатки от плат, найлони, клонки, за да могат да нощуват и да предотвратяват засиления мигрантски натиск. Очакванията ни бяха нашите предложения да бъдат подкрепени, защото те са съгласувани с Министерството на вътрешните работи, но Бюджетната комисия е предвидила друг вариант за покриването на разходите както на Министерството на вътрешните работи, така и на другите ведомства. Ние ще следим внимателно и изкъсо тези разходи да бъдат направени по правилния начин по правилния начин и да покрият именно нуждите на страната за противодействие на засиления мигрантски натиск. Това е актуална тема, а онзи ден имаше Съвет по сигурността към Министерския съвет – дискутирали сте, разговаряли сте по тази тема, и за да не затрудняваме приемането на държавния бюджет, ще направя, госпожо Председател, една редакционна поправка. В ал. 5, т. 16 е записано: „разходи в размер до 60 млн.

2 млн. 121 хил. лв., Министерството на външните работи – 500 хиляди“. Очаквам това нещо да бъде подкрепено от залата, защото съм се базирал на един доклад до Бюджетната комисия, едно предложение от името на господин Абровски от „Има такъв народ“, който е направил подобно разделяне на разходите, защото в този вариант, както са записани – до 60 млн. 516 хил. лв., не е ясно кое ведомство какво ще получи. Очевидно този доклад е бил възприет от Бюджетната комисия, но все пак нека да е ясно какво точно ще получи всяко едно от ведомствата. В противен случай е твърде вероятно да има размиване на ангажиментите, да се прехвърлят от едно на друго ведомство и някой да остане незадоволен. Затова правя тази редакционна поправка и именно в този вид да бъде т. 16. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Иванов, да, имахме направени няколко предложения от нашата парламентарна група. Интересното е, че приходната част беше приета, но разходната част от тях не беше – именно за подпомагане на дейността на различните ведомства по охрана на българската граница. Имаме подобно предложение в Комисията по отбрана, приветствам господин Зафиров като неин председател, че организира едно такова общо предложение от всички членове на Комисията. Бяхме предвидили да е в размер до 9 млн. 600 хиляди за за фонд „Работна заплата“ и за текущи разходи за Министерството на отбраната, понеже такива бяха разчетите на самото Министерство на отбраната. Господин Абровски като вносител на това предложение очевидно има някакви по-широки разчети, с които ще се съгласим. Какво точно са имали предвид вносителите на това предложение в тези цифри сега ми е любопитно да чуя – дали са дошли от Министерството на финансите, не знам, или от различните ведомства, но бих искал да чуя самите вносители на това предложение какво са планирали в тези 60 милиона? Тази цифра изглежда доста впечатляваща.

натиск, базирайки се на Вашето предложение, да бъде чисто технически, а може би колегите от Бюджетна комисия биха казали какъв би бил добрият правен трансфер към Министерството на отбраната в размер на цифрите, които Вие споменахте, трансфер от централния бюджет към Министерството на вътрешните работи в размера, за който Вие споменахте,

министъра и към вносителите на бюджета. Уважаеми господа, още в първоначалния вариант нямаше никъде „Министерство на отбраната“. Господин Каримански, в това, което ни предлагате, също няма „Министерство на отбраната“ – изписано. Какво се страхувате от това министерство? Накрая всичко опира до армията, разбирате го, рано или късно. Затова напълно подкрепям господин Иванов в стремежа коректно да бъдат изписани цифрите, така че да е ясно къде отиват. Господин Гаджев, няма нищо странно в тези цифри. Числото, което предложихме от Комисията по отбрана, беше на база 600 военнослужещи до края на годината, тук са заложили 1051. Най-вероятно, отсега да Ви кажа, няма да бъдат похарчени всичките тези пари, тъй като това е за четири месеца, в средата на септември армията още не се използва, но няма лошо, приветствам. Единствено съм леко изненадан, че не сте взели експертизата на Комисията по отбрана, допитали сте се до Вашата партия, но няма лошо, след като е за средства и след като е за повече, ние подкрепяме този подход. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви.

От групата на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ също предлагаме средства за предотвратяване на миграционния натиск и справяне с последиците от миграционния натиск. Нашето предложение е за 94 млн. 527 хил. лв., от които: 37 милиона да бъдат дадени за финансово обезпечение на изпълнението на дейности за подготовка и реагиране в случай на възникващи ситуации по границата с Гърция и Турция, свързани с мигрантския натиск;

Министерството на вътрешните работи. Да, може би съвпада до голяма степен с Вашето, аз затова ще ги изчета и след това ще предложа да се обединят; 13 милиона за обезпечаване на Медицинския институт на МВР; и 10 милиона 327 хиляди за закупуване на защитни комплекти „Робокоп“, тъй като считаме, че тези разходи са важни, както и Вие смятате, предполагам, че трябва да се обединят двете точки и да се гласуват заедно. Защото, да, наистина МВР трябва да бъде обезпечено в дейността си и спрямо мигрантския натиск, и спрямо всички заплахи за вътрешната сигурност на държавата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Дуплика – господин Иванов, заповядайте.

Уважаеми колеги Гаджев и Зафиров, аз разбрах Вашите реплики. За мен беше странен подходът в едно такова предложение да се инкорпорират вижданията на няколко министерства, именно – на вътрешните работи, на отбраната, на външните работи, на ДАНС и така нататък. Това, което предлагам, аз благодаря, че и Вие, господин Гаджев, подкрепяте подобен подход, да бъдат разделени разходите вътре по пера, за да се знае точно кой какво получава. Виждам, че и групата на „Има такъв народ“ ще ни подкрепи, защото аз се базирам на тяхното предложение, внесено от господин Абровски. Виждам, че и господин министърът изразява подобно одобрение. На господин Делчев мога да кажа единствено да подкрепи предложението на групата „БСП за България“, защото нашето е абсолютно същото, идентично, имаме различен подход от този на групата на „Има такъв народ“, който очевидно господин Каримански го е възприел като правилен. За да не спираме работата на бюджета, влизаме в този начин на мислене, но с подобренията, които правим, така че одобряваме, че Вие виждате този поглед.

Да, благодаря, господин Иванов. Подкрепяме напълно да се разбият по пера тези 60 милиона и 500 хиляди. Причината те да са в едно общо перо и да пише МВР над него е, че дойдоха от силовия

така че ние напълно подкрепяме тази разбивка да я има вътре, за да е ясно кой какво получава и да няма след това проблеми с това. Що се отнася до думичките „до“ и „на“, причината да е „до“ е, защото, както виждаме, Министерството на отбраната още не е изпратило войски, тоест съответно този фактически разход не е направен и затова се използва този език в бюджета, когато става въпрос за разходи, които не са 100% сигурни, а подлежат така или иначе на това дали ще се случат, или няма да се случат във времето, дали ще се случат дейностите и съответно дали ще трябват разходите. Ако прецените, че думичката трябва да е „на“, ние сме окей с това, но като цяло „до“ е по-издържано и е по-нормално за бюджета, за разходи, които не са 100% сигурни, че ще се случат. Що се отнася до допълнителните разходи, които са извън справянето на кризата с Афганистан, както знаете, имахме разходи от над милиард и половина, така че трябваше да ги свием до това, което бюджетът може да понесе и сме предложили тази редакция, която е

аз се радвам, че възприехте този подход, защото точно и ясно всичко ще бъде разпределено на съответните ведомства, за да няма след това някакви недоразумения. Единствено не виждам и се притеснявам, защото

РД-01-159 от 27 март 2021 г. Медицинският институт е включен в списъка на лечебните заведения за наблюдение на пациенти с COVID-19 за обезпечаване на тези дейности до момента не са одобрявани допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи. Това също е лечебно заведение, което се нуждае от подобни средства. Затова ние бяхме искали в първоначалния вариант, който бяхме внесли като редакция на Закона за актуализация на държавния бюджет, да се включи и този ред. Техните искания са за 10 млн. лв. по този ред. Аз към Вас апелирам, тъй като очевидно няма да го приемем сега. В един по-късен момент може да го направите през Министерството на финансите

Уважаеми господин Министър, ние също ще подкрепим Вашето предложение и предложението на Министерството на финансите. Изразявам своята благодарност от тази трибуна, че обърнахте внимание на колегите от БСП, че това е предложение, което е изпратено до повече от една парламентарна група. Казвам го не за друго, защото не е първият път, в който колега тук преди няколко минути обвини групата на „Изправи се БГ!“, че едва ли не взима текстове от друга парламентарна група. (Реплики от „БСП за България“.) Очевидно е, че току-що министърът на финансите опроверга

Сега конкретно по сумите, които сте предложили от Министерския съвет. Дали са реални и адекватни, при положение че от господин министъра на отбраната беше предоставено становище за 17 милиона, което включваше от тях

стар лаф от българската кинематография. За да бъдем сигурни, че тези пари ще бъдат осигурени, тъй като очевидно разходите засягат и поддръжка, не само конкретно на мерки по охрана на границата, ами по принцип готовността било то на МВР, на армията или на ДАНС, ДАП и на Министерството на външните работи да реагират при всякакъв вид криза. Тъй че е логично, тези пари да бъдат отпуснати, за да може да се подготвят, а не да останат за друг път. Така че затова беше тази редакционна поправка. Конкретно в заключение. Изключително много се забавлявах на предния дебат, когато партия, родена от протеста, настоява за закупуване на антипротестно облекло от полицията, тип „Робокоп“, затова реагирах.

образованието може би е най-пренебрегнатият сектор в тази актуализация. В първоначалния вариант нямаше нищо. Ще кажете: няма нужда. До някаква степен е така, защото миналата година, когато планирахме бюджета на системата на образованието, се постарахме да обезпечим всички разходи. Постъпихме отговорно, образованието ни беше приоритет, но не е съвсем така. Има допълнителни, неочаквани фактори, събития, които са се развили през тази година и един от тях е инфлацията, но по-късно ще кажа няколко думи за нея. Нещо, което казах и в Комисията, разходите за образование в най-задълбочените, най-мащабните изследвания на ефективността на бюджетните разходи са с най-висока норма на обществена възвръщаемост, но драмата е, че тези резултати от тази възвръщаемост се виждат много напред в бъдещето, не се виждат в момента. Няма днешни икономически загуби, когато пестим от образование и сме склонни да прехвърляме тежестта на поколенията. Плюс това очевидно няма и предизборни ефекти от това да инвестираш в образование днес, а ние в последните дни по-скоро правим предизборни бюджети. Нещо повече, господин Министър, откакто Вие сте министър, разходите за образование са намалени, и това е в резултат на прилагането на чл. 106. Вие сте преразпределили средства в резултат на прилагането на чл. 106, редно е да ги върнете на системата на образованието, както го правите на други системи. Защо има повече нужда от средства системата на образованието? Първо е инфлацията. Инфлацията има две страни. Тя води приходи, които Ви идват наготово, неизработени. Инфлацията тепърва ще се проявява – ако днес е в суровините, следващите месеци ще бъде във всички крайни цени. Нашето мнение е, че приходите, които очаквате, ще бъдат по-големи от тези, които залагаме. Прогнозата Ви е консервативна, дори бих казал, прекалено консервативна, въпреки тези 510 милиона, които залагате,

на 14-и е крайният срок, на 15-и ще видите, че тези 300, които казахте, че сте събрали допълнително – 300 милиона, още месец септември ще бъдат 500. Тоест Вие до края на годината ще надхвърлите тези допълнителни 500 милиона, които сега ще гласуваме, по-точно 510 завишаване на на разходите. Освен това заявихте, че Приходната администрация работи по-добре. Вече не събирате, не тормозите само фризьорските салони, а „Лукойл“, така че, надявам се, че ще има повишена събираемост. Защо имат нужда училищата? Системата на предучилищното и училищното образование е най-голямата публична система и само разходите за веществена издръжка са 350 милиона. Сметнете инфлацията на енергоносителите – всяко училище има отопление и ще видите, че допълнително с между 50 и 60 милиона ще бъдат натоварени бюджетите за тази година. Миналата седмица синдикатите заплашиха със стачни действия, защото всичко се прехвърля на училищните бюджети, в това число и разходите за интернет. И миналата година сме го правили така, но ги подкрепихме с 15 милиона. Радвам се, че сега все пак Комисията е решила да има нещо за образование. Но, забележете, 23 милиона са, от които 15 милиона са за висшите училища и осем са за предучилищното и училищно образование.

не казвам: намалете средствата на висшите училища, казвам: увеличете средствата за системата на предучилищното и училищното образование, иначе това ще бъде системата, която в най голяма степен сме пренебрегнали в този бюджет. Спомням си и как миналата година през пролетта заедно с професор Денков и с Кирил Петков обикаляхте по студията и предлагахте програма за масово тестване, която да ни изведе от пандемията. Професор Денков тогава ми я прати и аз имах възможността да се запозная с тази програма. Смея да твърдя, че тя беше добре аргументирана, логически издържана, но струваше много – само първият етап беше половин милиард. Сега като министър имате шанса, ако не в същия вид, то да реализирате една подобна програма и тримата сте министри при това. Останалите страни, в това число и съседните, заявиха, че ще направят всичко възможно, всякакви други мерки ще приложат тази година да няма затваряне на училища и прекъсване на присъствения учебен процес, в това число тестване. Ние като общества – не говоря само българското, но и всички останали, сме склонни да прехвърляме тежестта на децата. Склонни сме да го правим, като заемаме дългове, като прехвърляме екологично бреме, склонни сме да го правим и по време на пандемията. В този смисъл нямаме право да го правим повече. Ако трябват средства, готови сме. Това предложение го правим, за да Ви помогнем да реализирате Вашите добри намерения от миналата година. Сега има много по-щадящи тестове на много по-ниски цени. Може би не трябват допълнителни средства, може би има такива средства, заложени в бюджета на Министерството на здравеопазването, но е важно това нещо да се каже.

Тоест имаме нужда от закупуване на още въздухопречистватели. Тези осем милиона, които сте заложили за предучилищното и училищното образование, са обидно малко особено на фона на висшето образование. Пак Ви казвам, помислете,

инфлацията има нужда да се компенсират и възнаграждения. Да, ще кажете: с редовен бюджет. Важно е да заявим, че възнагражденията не трябва да изостават в публичния сектор, особено в системата на образованието, защото най-добрите образователни системи са тези, които поддържат по високи възнаграждения. Днес модерните общества има понижена склонност за включване в учителска, преподавателска професия и тя трябва да се компенсира с по-високи възнаграждения от средната за страната. Дадохме и гласувахме два милиарда за социална подкрепа. Мисля, че още няколко десетки милиона – поне 20 милиона, за социално развитие можем да си позволим. Всички сме станали умни и знаещи не защото сме се родили такива, не защото сме учили в Харвард или някъде другаде, а защото и нашите учители са ни помогнали. Благодаря.

една много кратка реплика. С повечето неща, които казахте съм съгласен, но само бих искал да кажа нещо, което смятам за много важно: още по време на съставянето като цяло на бюджета за 2021 г. Вие сте знаели много добре броя на училищата, знаели сте много добре колко машини за пречистване на въздуха Ви трябват и не знам защо не са били бюджетирани, а сега искате да бъдат бюджетирани в извънредния бюджет? Това според мен е нелогично и ако трябва да е отговорно поведение, то е трябвало да бъде зададено още в бюджета, когато е съставян за 2021 г. Сега в този бюджет да искаме да взимаме такива машини и тепърва да се правят обществени поръчки, то по-добре да го заложим само за след

Госпожо Председател, господа министри! Господин Вълчев, парите за образование винаги са малко,

всъщност принуди повечето училища да учат дистанционно с някои изключения. Разбира се, в някои месеци българските училища са изразходвали средно, казвам средно, по 25 лв. на дете. Има на дете. Има училища, които са имали средства и от собствените си бюджети са закупили достатъчно дезинфектанти, въздухопречистватели и така нататък, за разлика от други малки училища, които са нямали тези средства и затова казвам средно. Така че, ако се повтори – надявам се да не се повтори тази ситуация, за нещата, които са закупувани миналата година за борба с епидемията, пак повтарям, тези 8 млн. лв. до края на календарната година според мен ще бъдат достатъчни. По-скоро трябва да се мисли за бюджета за следващата година. Затова се учудвам, че когато миналата година говорехме, вие говорехте едно. Аз съм убедена, че Вие сте искали повече пари за образование, но в крайна сметка сте се примирили с толкова, колкото имахме. Само че не мога да го приема, защото знам каква беше позицията миналата година. Нашата парламентарна група неколкократно поставяше въпроса, че училищата не са подпомогнати с целеви средства. Впоследствие бяха подпомогнати, но не всички училища, а такава позиция би трябвало изначално да е такава. Затова ние ще подкрепим тези 8 млн. лв., въпреки че поискахме, в предложението ни бяха 22 милиона за училищата. Ще подкрепим и тези 8 милиона, които ще помогнат в значителна степен на училищата до месец декември и ще се борим за по сериозно финансиране в следващия бюджет, защото, пак казвам, тук, като слушах другите колеги за различните други сектори, все си повтарях – може да е професионално изкривяване, но все си мисля, че най-напред трябва да помислим за децата и след това за всичко останало. Най-напред за децата и след това за всичко останало! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ

Миналата година предоставихме на училищата 15 млн. лв. – с част от тях закупиха въздухопречистватели, с част от тях платиха недостици. Решението беше изцяло тяхно и не се стигна до обществени поръчки, тъй като в повечето случаи училищата са възложители, които възлагат в малък обем. Но текстът в постановлението посочваше разходи, свързани с ковид, и училищата избират. Аз не казвам непременно да купим въздухопречистватели, но пак Ви обръщам внимание: ние имаме поне 60 60 милиона допълнителни разходи за издръжка и това е заради инфлацията. Да, сигурно сме можели да я предвидим, но не сме я предвиди точно в този размер. Факт е, че много стопански субекти прекратяват договори, които са сключили, точно защото инфлацията като размер малко или много ни е изненадала. Госпожо Анастасова, училищата имат икономии. Така е. Миналата година водих разговори с министъра на финансите и се обединихме около това да бъдат подпомогнати с 15 милиона, въпреки че имаха икономии от затварянето. Но при едни училища тези икономии бяха повече, отколкото допълнителните разходи, а при други бяха по-малко. Затова училищата имаха свободата да решат какво да правят с тези средства. През настоящата година ситуацията е същата. Някои училища имат икономии, но това не означава, че не трябва да ги подкрепим. Икономии имат и много други много други бюджетни организации. Вие казвате: осем милиона са достатъчни. Поне една причина има да не са достатъчни – повече от осем милиона е намалението на разходите за предучилищно и училищно образование, в резултат на прилагането на чл. 106. Тоест ние им връщаме по-малко, отколкото сме намалили. Тази година в хода на изпълнението на бюджета са намалени средствата за образование. Последно,

Правя процедурно предложение за удължаване на времето поне до 22,00 ч., защото бюджетът е важен.

Другата причина е, че и на общественото обсъждане, което проведохме, както в дискусиите с Министерството на образованието и с госпожа Такева, те заявиха, че допълнителни средства не им трябват, освен тези, които Вие казахте – за тестове на учениците, които са предвидени. Не на последно място, с този бюджет ние позволяваме на училищата да ползват преходните остатъци, така че всъщност те ще имат доста по-голям ресурс, който ще могат да ползват. Съгласен съм с Вас, но тази е причината сумата да е по-малка.

Второ, те са много неравномерно разпределени и не може да се разчита на тях. Една трета от училищата имат, а две трети нямат. Трето, Вие предлагате на висшите училища два пъти повече средства, при положение че висшите училища имат два пъти и половина по-големи преходни остатъци. Техните преходни остатъци са над 500 милиона. Така че това не е аргумент, че имат преходни остатъци и не трябва да бъде. Преходните остатъци са парите за половин месец на системата, което е минимално като процент. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вълчев. Продължаваме с изказванията. Господин Зафиров, заповядайте.

бюджетът е много сериозен документ и в него трябва да бъдем много точни и прецизни в изказа. Затова ще помоля да ми обясните, какво точно визирате в т. 19 „Система за наблюдение на границата с КОБО ДРОН в размер до

„За възстановяване годността за използване и надграждане на способностите на дистанционно управляема летателна система „Аеросонда МК 4.7 БЛОК ДЖИ“, планирана за наблюдение от въздуха на приграничната зона на Република България“. Съответно същата цифра – така, както е изписано в искането на Министерството на отбраната. Благодаря.

един капиталов разход от 5 милиона, в която влиза и тази сума, след като така беше направено предложението и Вие го одобрихте – за разпределяне на разходите

армия, за охрана, наблюдение в смисъла на предотвратяване на нарушения на границата, мигрантски натиск и така нататък. Тази система, която струва 12 милиона, е по линията на американската помощ по Програмата FMF за финансиране на отбранителни способности на съюзни държави. Тя струва 12 млн. лв. и сега целта не е просто за осигуряване на някакви 5 милиона, защото става въпрос за много пари. Нека всички народни представители да знаят за какво става дума – за една пълна модернизация.

Може да извършва до 100 км полети с тези безпилотни апарати, наблюдение на границата, включително и на морското пространство – въобще на цялата пригранична полоса. Но имат нещо, което влияе и в известна степен ограничава тяхната способност при много силен вятър по отношение на излитането и по отношение на приземяването. Има едни специални мрежи, които ги улавят, и така нататък. За какво става дума в пълната модернизация? Става дума за нейното модернизиране, за да могат тези четири безпилотни апарата да излитат вертикално и да се приземяват вертикално…

при локализирането на останките на самолета в акваторията на Черно море – само чрез наблюдение. Освен това тя има и мощна система с инфрачервени детектори, с които може да покрива цялата полоса, и ако се модернизира, вече ще може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

и обстоятелствено обяснение какво всъщност представлява Аеросондата. Съгласен съм отчасти с предложената от Вас редакция на т. 19, тъй като самата система наистина има своето голямо приложение не само за защита на границата, но и и в териториалната отбрана на Република България и е едно от добрите придобивки на Министерството на отбраната. Само искам да допълня Вашата редакция, ако ме слуша и господин Каримански, но предполагам ще му кажат. Увеличава капиталовите разходи на Министерството на отбрана в размер до 5 млн. лв. за

Господин Александров, всъщност това не беше реплика. Вие добре обосновахте необходимостта от такава техника. Само да разсеем едно недоразумение. Тези 5 милиона са допълнителни, те не са в тези 20 милиона и нещо, които са в другата графа. Тези 5 милиона са отделно и с допълнителната редакция, която беше предложена от господин Гаджев, отиват директно в Министерството на отбраната. Благодаря Благодаря Ви, господин Зафиров. За изказване, господин Делчев, заповядайте.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 Факт е, че коронавирусната епидемия наруши конкурентоспособността на българския бизнес. Факт е, че тя удари способността на световния бизнес. На съвестта на всяка държава тежеше да подкрепи бизнеса си по такъв начин, че той да излезе по силен поне от останалите бизнеси, така че бизнесът ѝ да продължи да генерира средства за икономиката. За съжаление, през последната година българската икономика е паднала с пет места съгласно световния индекс за конкурентоспособност. За съжаление, през последната година са се увеличили фалитите на български фирми с малко, но са се увеличили. Причина за това е коронавирусната епидемия. Ние от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ сме твърдо на мнението, че за да не се повтори това и в рамките на четвъртата коронавирусна вълна, държавата трябва да подкрепи адекватно, решително и справедливо бизнеса си, така че да не останат съмнения отново за лобизъм и за това, че помощите отиват при едни, близки до властта, а не отиват при други. Ние предлагаме тези 150 млн. лв. да се добавят в бюджета чрез увеличаване на приходите от ДДС, тъй като считаме, че приходната част от данък добавена стойност ще се увеличи заради инфлацията. Смятаме, че те трябва да отидат под формата на подкрепа за всеки бизнес и за всяко самоосигуряващо се лице, което е реализирало 30% спад на бизнеса си, на приходите си, спрямо същия месец през 2019 г. Какво представлява подкрепата, която ние предлагаме? Ние предлагаме за всяко самоосигуряващо се лице или фирма, която има 30% спад в приходите, да се покрие от държавата 90% от фиксираните разходи за микро- и малките предприятия и 70% от фиксираните разходи за средните предприятия. Уважаеми колеги, постоянните разходи на всяко едно предприятие са това, което най-много тежи във времето, когато то изпитва спад на приходите, спад на дейността. Тъй като постоянните разходи са – вероятно, сте запознати, свързани с консумативи, свързани с наеми в някакви ситуации, свързани със заплати особено, когато заплатите са за пълен работен ден и са постоянни разходи. Считаме, че помощта на държавата, подкрепата на държавата за този вид разходи би имала най-голяма стойност при подкрепата на бизнеса. Ако бизнесът ни е бил под вода и е под вода в някаква степен, тези 150 милиона, дадени под формата на подкрепа за постоянните разходи, ще бъдат един шнорхел, с който бизнесът в България и самоосигуряващите се лица в България да могат да продължат да дишат. Затова, уважаеми колеги, от групата на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ предлагаме подкрепа за бизнеса в това направление. Считаме, че е ключово важно, защото – да, пенсиите са приоритет, но всички си даваме сметка, че за да има по-високи пенсии, за да има по-високи заплати, трябва бизнесът да се развива, да трупа повече печалби и част от тези печалби да се разпределят под формата на данъци, под формата на увеличение на заплатите. Бизнесът е в основата на всичко. Нека да подкрепим българския бизнес и самоосигуряващите се лица в България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ

Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители! Моето изказване е във връзка с предложението, което се намира на страница 12, то е под № 46-154-43. Съгласно първоначалното предложение бяха предвидени 80 милиона, които да бъдат предоставени единствено и само за туристическия бизнес, като 75,5 от тях бяха директно насочени към туристическия бизнес със съответните кодове на икономическа дейност, които са 55, 56, 79 и 93 и 4,5 милиона за национална туристическа реклама. След заседанието на Бюджетната комисия предложението е подкрепено по принцип, като сумата, която е 75,5 милиона, е заменена със сумата от 70 милиона. Няма нужда да коментираме отново какво е необходимо и как туризмът трябва да бъде подкрепен. Нека да прием, че тази сума е максимално възможната. Но за да бъде наистина справедливо нейното разпределение, бих желал да внеса следните корекции. Сумата от 70 милиона да бъде разпределена, както следва: - 60 милиона за подпомагане на бизнеса с безвъзмездни средства по кодове 55, 56, 79 и 93; Отделно с 6 милиона да бъдат компенсирани туроператорите за нереализирани туристически пътувания в следствие на пандемията от COVID-19; - 4 милиона да бъдат предвидени специално за екскурзоводите. Екскурзоводите в България са около 1700 души, като активните са около 1300. Това е една група от хора, която до този момент наистина не е била подпомогната.

е абсолютно справедливо, макар и с еднократна помощ, те да бъдат подпомогнати. Сметката показва, че 1000 души с 4000 лв. еднократна помощ – това са 4 милиона, и нека тези 4 милиона да бъдат единствено и само за тях. Другото, на което искам да обърна внимание, е, че съгласно решението на Комисията предложението по т. 1 не е подкрепено, като това са средствата, които са в размер на 4,5 милиона за национална туристическа реклама. Нека само да Ви дам няколко факта: към 31 август туристите, които са посетили страната ни, спрямо 2019 г., която беше сравнително силна, са с около 30-40% по малко. Предвид очакванията за месеците септември, октомври, ноември и евентуалната епидемична обстановка, която е доста променлива, на нас ще са ни необходими изключителни допълнителни усилия, за да можем да направим, макар и малко, изоставането по-малко. Знаете, че туризмът е един сериозен мултипликатор и всеки лев, който един чуждестранен турист инвестира в страната ни, ни, се възвръща неколкократно в други индустрии. Така че от тази гледна точка, ако предвидим 4,5 милиона за национална туристическа реклама, това ще бъдат може би най-смислено похарчените средства, които със сигурност ще доведат до допълнителни приходи в икономиката, ДДС и всичко, което е свързано с тази дейност. Само за да добавя като допълнителен аргумент, в момента Министерството на туризма разполага тази година с бюджет от 18 млн. лв. за сравнение: Турция – 140 млн. евро, Гърция – 50 млн. евро, Хърватска – 35 млн. евро. Ако съпоставим техния дял на брутен вътрешен продукт, тоест каква част от туризма заема спрямо тези държави, то нашият бюджет за реклама би следвало да бъде около 60 млн. лв. Естествено, знаем, че не разполагаме с тези средства, не е възможно, но на фона на всичко това 4,5 е абсолютно реалистична сума, която се надявам, че всеки от Вас ще подкрепи, като предлагам също така тази сума да бъде предвидена от допълнителния резерв, който е оставен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ

факт е, че тук трябваше днес да седи и министърът на туризма. Факт е, че туризмът е един от секторите, които най-силно бяха засегнати от ковид кризата, и един от секторите, които има най голяма нужда от подкрепа. Факт е, че служебното правителство в първоначалния вариант на актуализацията на държавния бюджет не беше предвидило за туризма нито един лев под никаква форма за подкрепа на този бранш. Не само това, този бранш не беше подкрепен и няма нито един лев, предвиден за подкрепа в сектора и в Националния план за възстановяване и устойчивост. И тук се обръщам обаче към Вас: в последните години информиран ли сте как се харчат средствата за реклама, понеже Вие предлагате и сте го отразили 4,5 милиона допълнително за реклама в българския туризъм? Разбира се, няма спор по темата – колкото повече се рекламира, толкова по-добре се продава един продукт, така че всеки лев за реклама, още повече в българския туризъм, е добре дошъл. Но имате ли информация какви средства са изхарчени от тези 18 милиона до момента, изхарчени ли са тези средства? Вие можете ли да дадете пример за реклама, която е била направена за българския туризъм, за български туристически продукт в някоя от западноевропейските страни – традиционни пазари на българския туристически продукт? Това е изключително важно, защото по мнение на редица специалисти, на редица експерти, на редица хора от бранша, в последните години ефективността на рекламата, на парите за реклама за български туризъм, е изключително ниска и даже мога да кажа, че редица страни, пак казвам, традиционни пазари на български туристически продукт, изобщо ги няма в този пакет реклама.

точно в момент, в който колегата Кожухаров пожела да увеличим бюджета като средства към Министерството на туризма или по-точно сектор „Туризъм“. Безспорно цифрите, които колегата Кожухаров посочи, са цифри, които ние успяхме да мултиплицираме между всички парламентарно представени партии и все пак да се вместим в тези 70 млн. лв.

колегата Кожухаров, това, което е важно – да допълня само колегата Кожухаров, че безспорно парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ ще подкрепи едно такова искане за увеличаване на бюджета, защото, първо, трябва наистина да има 60 милиона за фиксирани средства, от което силно се нуждаеше бранша. Безспорно екскурзоводите и планинските водачи трябва да бъдат еднократно подкрепени, както и средства за възстановяване на туроператорите. Но когато говорим за маркетинг и реклама – колегата Кожухаров започна да говори точно в тази посока, какви ще бъдат допълнителните приходи от една такава инвестиция? При приемането на целия този бюджет или актуализацията на бюджета, най-актуалното е ковид мерките, възстановяването и последствията, но никъде не успяхме да намерим дясното послание или икономическите ползи от едно такова субсидиране. Когато говорим за реклама, колега, 50% от рекламата винаги се губят и никой не може да Ви каже кои са правилните 50%, дори и най-добрите маркетолози. Затова е правилно колкото повече средства за реклама могат да бъдат отделени да се отделят и оттам нататък да бъдат инвестирани. Защо го казвам това нещо?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, аз и в своето изказване посочих колко са важни тези средства за туризма, особено за туристическия бизнес и за всички заети и работещи в него. Но по отношение на средствата за реклама – по принцип подкрепям да има повече средства за реклама, защото и като министър на туризма, винаги сме получавали, в сравнение с другите държави, които са преки конкуренти на България като туристическа дестинация, много по-малко средства за реклама, които винаги е трябвало да бъдат фокусирани към пазарите, които са целеви за страната и които по традиция посещават най-много България като туристическа дестинация, с оглед и туристопотокът от тях да бъде увеличен. По отношение обаче – и репликата господин Данчев, на средствата за реклама, които в момента са на разположение в Министерството на туризма и колко от тях са похарчени, аз съм задала такъв въпрос към министър Балтова и от нейния отговор до момента са похарчени 7 милиона и нещо - по спомен, - по спомен, от 18 милиона, които са за реклама. Това, на което обърнах внимание на министър Балтова – и го казвам от тази трибуна, е, последната обществена открита поръчка, направена за реклама на България – интегрирани комуникационни кампании за целеви пазари, е по мое време, която и в момента се изпълнява, за 18 целеви пазара за използване на всички видове комуникационни средства за реклама. До ден днешен в Министерството, поне аз към момента не съм запозната, не съм видяла да има открита обществена поръчка за реклама на България по интегрирани целеви пазари. Това е много важно с оглед честното, открито и прозрачно целево разходване на публичния ресурс на държавата, защото няма как да има ефективна реклама, ако се възлагат поръчки с пряко договаряне или с три покани, особено когато говорим за целеви пазари като Германия, Англия, Русия, Полша, Чехия, Великобритания, да не ги изброявам – тези, от които България има най-голям чуждестранен туристопоток. Така че като цяло подкрепям Вашето предложение, то е изцяло в унисон и в синхрон с това, което и ние сме направили като предложение, за да можем да подкрепим туристическия сектор. Виждате, включително и в момента, протестите продължават,

Искам да внеса само няколко уточнения по отношение на бюджета за национална туристическа реклама. Това, което имам като информация от днес от Министерството на туризма, е, че действително 7,5 е сумата към 31 август, която е изразходвана и разплатена. Около 4,5 милиона е сумата по договори, които са сключени и изпълнени, но все още не разплатени, поради което може би, господин Василев, все още не я виждате. По този начин стават около 12 – 12 и нещо милиона, които изразходвани към този момент. Около 4 милиона е сумата, която, също по информация от Министерството на туризма, е планирана за обичайни активности за тази част на годината като участие в туристически изложения и други пиар активности. В този период обаче ние трябва да имаме предвид нещо повече, че ние трябва да представим страната ни като една надеждна, сигурна дестинация и съответно усилията, които трябва да положим, са малко повече от обичайните, които се полагат в тази част на сезона, предстои есенно-зимен сезон. Предстои зимен сезон, предстои подготовка на летния, а в същото време ние искаме да наложим страната ни като дестинация, която е подходяща и за културен туризъм, и за СПА туризъм, а не само да делим на лято и зима, тоест на морски туризъм и на ски туризъм. Така че нашите средства, които ние влагаме в реклама, трябва да бъдат по някакъв начин реципрочно свързани с тези средства, които допълнително дават за реклама нашите основни конкуренти.

както Вие казахте, вече са изработени, така да се каже, и предстоят да бъдат платени. Има планирани 4 милиона и има още около 2 милиона, които даже не са и планирани, така че предполагаме, че Министерството на туризма би могло да се събере в този бюджет от 18 милиона, който е гласуван. И пак казвам, имайки предвид, че тръгваме от доста голяма разходна база, предлагаме, при условие че има и резерв, който още даже не е планиран от 2 милиона, да се вместят в тези пари за допълнителна реклама. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Аз ще върна малко малко времето назад – да си поговорим за нашето предложение, което се радвам, че го виждам от доста групи направено. То беше една от причините да гласуваме против първото четене на Законопроекта за актуализация,

са една хоризонтална мярка, защото докосват всички граждани. Искреното ми желание е да не се изгубим в дебата и накрая числото да остане отново нула, тъй като има няколко предложения. Естествено, това, което обещахме в отрицателния вот, е именно да потърсим контакт, господин Министър, със Сдружението на общините и го направихме. Нашето предложение кореспондира с предложението, което е направено от Сдружението на българските общини. То може би е доста стряскащо на първо четене като цифра, но, повтарям, това са цифри, които докосват всички граждани на България. И можем да разглеждаме това предложение като една хоризонтална мярка, докосваща всеки един гражданин на България. Предложението ни е

приели като компенсация, е приета, не знам дали трябва да я коментирам. Ние предлагаме да се увеличи сумата с 370 милиона в

и данъците върху доходите на физически лица – също със 100 милиона. Когато разглеждаме актуализацията на бюджета, аз смятам, че ние трябва да я разглеждаме в контекста на изпълнение на целия бюджет, който е за годината, и особено в контекста на кризата. А искам да Ви кажа, господин Министър, че кризата по принцип с общинските бюджети е сериозна криза и доста години нямаме някакво решение от гледна точка на това, че приходите на общините, приходите, които общините могат да формират, са много константни във времето. Те са данъци, които данъци не се променят всяка година, а там няма данъци, които да бъдат плаващи. Така че всяка община има една приходна приходна част, която не се променя чак толкова много – нито данък сгради се увеличава повече, нито данъкът на МПС-та и така нататък. Но от друга страна, разходната част или или разходите, които общините формират всяка година, се увеличават и много сериозно притискат общинските бюджети. Така че, когато говорим за криза, и особено в контекста на ковид кризата, то общинските бюджети са много притиснати. Господин Министър, имаме общини, в които 85 – 90% от местните приходи отиват за издръжка, и това е много сериозен въпрос. През последните години, разбира се, с с увеличаване на минималната заплата, което е последователен процес, има още една криза, за която много не се говори в общинските бюджети. Мога да Ви кажа само като пример – Община Пловдив

повтарям, е константна и няма чак такава възможност за увеличаване на приходите на общините. Вие сте дали справка към Бюджетната комисия за сегашното изпълнение и това, което виждаме като преизпълнение в някои отношения на данъчната част на приходите на общините, основно две трети от тях, господин Министър, идват от данъка за придобиване. Това е повишената икономическа активност, която виждаме в страната. Две трети от тези приходи са оттам, което говори, че и нашите предложения за увеличаване на някои постъпления от данъци са са абсолютно реални и резонни. Това, което също сте дали, е като доказателство може би, че общините имат пари – слабото изпълнение на капиталовата програма, но искам да Ви кажа, че капиталовата програма в общините винаги служи като буфер. Винаги се залагат средства, които след това се отклоняват наляво или надясно – там, където има нужда, така че Вие няма да я изпълните и не е причина това – процедурите по ЗОП, които сте написали. Може би още едно доказателство защо смятам, че тази сума, която е предложена от Сдружението на общините в Република не е нещо ненормално, е, че просрочените вземания на общинските бюджети към 31 юли 2021 г. сега са в размер на 329 милиона. Тук отчитаме увеличение от 12 милиона спрямо 2020 г. Но, Но, господин Министър, през 2019-а, 2018-а и предходните години средното число тук или средните просрочени вземания са около 150 милиона. Имаме рязко покачване в последните години на просрочените вземания по общинските бюджети.

е да се осигури сумата от 370 млн. лв. и тя да бъде разпределена на база на изравнителната субсидия по 1,3 към 2018 г. Това е годината, в която всички общини участват в разпределението на тази субсидия. Държим да бъде разпределена по този начин, тъй като и антиковид мерките във всички общини са различни. Не можем да имаме този състезателен характер, който предлагат колегите от ДПС – той е изцяло състезателен и много субективен характер и много прилича на Фонда, който беше по времето на господин Орешарски, с кандидатстване за проекти от общините за тези 500 млн. лв. Повярвайте ми, аз лично имам съмнения за обективността там – специално Община Пловдив не успя да спечели нито един проект. Така че, госпожо Председател, искам да предложа да бъде гласувано на две части – от едната страна да бъде сумата,

За всички правим изключения, включително и за Вас, така че спокойно. Стоян Мирчев.) Пазете си нервите. Заповядайте за първа реплика, госпожо Капон. Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Тотев, абсолютно сте прав. Това, което е необходимо, е българските общини да получат трансфер. За голямо съжаление, от групата на ГЕРБ правите своите предложения отделно и най-вероятно не смятате общата сума, която сте направили. Искам да Ви кажа, че по предложения общата сума е 1 млрд. 549 млн. 668 лв., а ние извън актуализацията, която предоставихме, имаме около 550 милиона в повече, като се очакват като приходна част. Нашето предложение беше за 100 милиона и смятаме, че 100 милиона са една добра сума за тези три месеца. Ние от парламентарната група ще подкрепим Вашето предложение за втората част, която е разделението по начина, по който общините да получат средствата, не на принципа – в Министерството на финансите, а на принципа да бъде на база субсидията по Закона за публичните финанси – в случая 0,35, когато става въпрос за 100 милиона. Така че е добре в ал. 6, казвам го, да се сложи алтернативният текст, така че да може да бъде гласуван и единият, и другият вариант, и вече залата да реши кое е най-доброто. Може да се намери и някакъв междинен компромис, разбира се.

от много предложения да остане пак тази нула, която видяхме на първото четене. Сумата от 370, аз се опитах да обоснова, не е случайна и не е нещо по-различно от това, което виждаме като трансфери към общините през предходните предходните години. Това е нещо, което е напълно нормално в една нормална бюджетна година. Затова казах, че разглеждам тази актуализация в контекста на общото изпълнение на бюджета. Тази година има много по-малко ПМС-та към общините, така че 370 не е някаква сума, която да е драстично по-голяма от миналата или от пό миналата година. Основното ни желание тук е да се приеме каквато и да е част, каквато и да е сума, която да отиде за подкрепа на българските общини. Така че предложението ще бъде разделено на две части, както казахме и се надявам залата да вземе правилно и разумно решение и да не прави този състезателен подход, който някои колеги се опитват да внесат тук. Благодаря. Благодаря Ви, господин Тотев. Господин Гечев, заповядайте за изказване.

държахме диалогично, мисля, професионално, дискутирахме с колегите, успяхме да постигнем много добри резултати. В някои от нашите предложения не успяхме, както и за другите колеги. Сега искам да направя някои уточнения, които са важни. Първо, започвам с висшето образование, науката и средното образование, където предвиждаме 23 милиона. Постигнахме съгласие да бъде увеличен бюджетът във връзка с COVID-19.

но все пак трябва да имаме предвид, че в последните няколко години колегията от висшето образование се считаше, че е пренебрегната от гледна точка на това, че динамиката на увеличението по принцип на разходите за висшето образование и науката спрямо европейските стандарти беше много по-малка. Ние изоставахме все повече в сравнение със средното образование, макар че и двете сфери са недофинансирани. В тази връзка в работната група и в заседанието на Бюджетната комисия, спомняте си, направих предложение, което беше прието от всички колеги вместо израза „до 23 милиона“, съответно „до 15 милиона“ и „8 милиона“, да изпадне тази

Предполагам, че това е грешка при формирането на доклада и тази редакторска поправка е много важна. Това е в т. 17, социалистическа партия реагира веднага след публикуването на актуализацията на бюджета, защото едно от първите неща, което ни направи впечатление, е липсата на трансфер към общините, които понасят един от основните удари на COVID-19. В тази връзка в нашето предложение сумата, която в крайна сметка утвърдихме – нашето предложение беше близо до нея – от 100 млн. лв., но ние също предлагаме, като повечето колеги, механизмът на разпределение да бъде изравнителна субсидия. Защо? Защото, както и при другите проектозакони, ние се консултирахме с Асоциацията на общините. Говорихме не само с кметове на БСП, но и с независими кметове, в това число и с кметове на ГЕРБ, защото районите, които ние представляваме тук в парламента на Република България, и в моя роден край, и в София, когато съм бил депутат, кметът е кмет на съответния град след неговия избор, той не е кмет само на определена политическа партия. В тези консултации тези кметове, тяхната асоциация, настояват да се използва механизмът на изравнителната субсидия и ще обясня защо. Това го казахме и в Бюджетната комисия. Няма как да обявяваме състезание между общините кой пръв ще предложи програма, нито пък Министерството на финансите може да ограничи предложенията до сумата от 100 млн. лв. Ще възникне въпросът: как министърът на финансите ще решава кои фактури да бъдат осребрени и кои да не бъдат осребрени? Тъй като беше споменато, ние имаме горчив спомен от предходни периоди, когато субсидиите на общините са раздавани на определени силно концентрирани региони и са неглижирани други региони, затова считаме, че изравнителната субсидия е най-добрият подход. Освен това ние правилно предложихме принципа на 80/20 като допълнение към принципа 60/40 към предложената от правителството актуализация и стигнахме до общо съгласие за тези 440 млн. лв. Нашето предложение е изключително важно, тъй като редица бизнеси не могат да се възползват от системата 60/40, защото казахме много отдавна, още при предходното правителство, че тази пропорция, която е най-ниска в Европейския съюз – 60/40, не работи за всички български фирми. Ние сме доволни, че нашето предложение за помощ на самоосигуряващите се лица беше прието, макар и в много по-малка степен, но ние приемаме по-голямата част от аргументи на Министерството на финансите и разчетите, които бяха направени, тъй като наистина не всички от самоосигуряващите се лица губят доходи или губят работата си в резултат на COVID-19. Няма как да не изразим задоволство и от това, че беше прието нашето предложение, и на други колеги, за помощ на културата, тъй като културните институции на България, при положение на частично или пълно затваряне на театри или други културни институции, на практика техният щатен състав остава без никакви доходи. Освен това ние подкрепяме и следваме практиката на другите европейски страни. В това число и най-големите страни – Германия за Lufthansa, Франция за Аir France-KLM , за подпомагане на българските авиопревозвачи, които също като туризма пострадаха тежко в ковид кризата и, не дай боже, им предстоят нови предизвикателства. Искам обаче изрично да подчертая, че ние особено сме недоволни от това, че не бяхме подкрепени от колегите за за подкрепа на майките, на семействата, за второ дете, трето дете от 6500 лв. Ние не приемаме уговорката на юристите, не сме достатъчно убедени за това, че тук има някаква дискриминация. Ще Ви кажа контрааргументи. Има ли дискриминация в системата на пенсионно осигуряване, където един получава пенсия за труд, друг не получава? Дискриминация ли е, че един получава по-голяма пенсия, друг по-малка? Не е дискриминация, тъй като е свързано с неговите вложения в осигурителните фондове. Затова не е дискриминация майките, които са работили 24 месеца да получават съответната помощ. Дискриминация ли е медицинското обслужване за хора, които са медицински осигурени и които не са осигурени? Така че ние не приемаме тези аргументи и ще продължаваме да настояваме и в бъдеще, и при следващия бюджет за осигуряването на тези средства, тъй като не само майките, България заслужава такава помощ, защото нашата най-страшна криза не е COVID-19,

Висшите училища имат пропуснати приходи в резултат на ковид кризата. Някъде около 15 млн. лв. отчитат намаление на приходите. В същото време имате допълнителни разходи в резултат на увеличението на цените на енергоносителите най-вече на на газта, които, по наши груби изчисления, са около 20 милиона, така че общият резултат е 35 милиона. Пак Ви обръщам внимание, не знам на какво се дължи това изкривяване, може би това, че Комисията по бюджет и финанси има двама професори, тоест представители на системата на висшето образование – Вие, и професор Чобанов, но няма нито един учител, или на това, че учениците не гласуват, а студентите гласуват но изкривяването е очевидно. Какво си спомних? Спомних си, че има инициатива Национална мрежа на децата за „Парламентарна група за децата“. Трийсет и двама от нас са в тази парламентарна група – 6 от ГЕРБ и 26 от останалите парламентарни групи. Хубаво сте се заявили останалите. Сега е моментът да подкрепите децата, защото в този бюджет има много неща, но е пренебрегната системата на училището и предучилищното образование. Съгласен съм с господин Гечев, че двете системи са недофинансирани. Радвам се, че заедно защитаваме необходимостта от повече средства за системата на висшето образование. Разочарован съм от парламентарната група на БСП или по-точно от казаното от госпожа Анастасова, че 8 милиона са достатъчни. (Шум и реплики.) Няма как да са достатъчни 8 милионаq като преди това си взел 9,

Благодаря Ви. Госпожо Председател, уважаеми колеги! родителите ми и ние, всички сме учители и преподаватели – почти всички, от начални учители, средно образование и висше. Освен това всички сме родители и, разбира се, ще се съгласим, че ако някого трябва да избираме, да даваме приоритет, най-много да се помага, това са най-малките дечица детските градини, началното училище. Тук няма никакъв проблем. Понеже споменахте обаче за избори. Няма как да се приеме, защото ние сме разговаряли с Вас колегиално и нямаме големи различия. Когато Вие повишихте заплатите на учителите, изключително правилно, когато правилно реагирахте, като видяхте статистиката колко учители се пенсионират и че най-слабите студенти отиват да стават учители поради крайно ниските заплати, правилно реагирахте и увеличихте заплатите на учителите. Само че Вие направихте заплатите на учителите – чудесно, по високи, но забравихте за заплатите във висшите учебни заведения. Там заплатите – на учител по физическо възпитание, стават по-високи от заплатите на колеги в БАН, които са най-зле, и стават равни на заплатите на асистент, който трябва да е доктор, за да стане асистент. Това е истината. Решението изпреварващо да се дадат заплати за учителите, пак бих казал, е, защото учителите са повече гласоподаватели от преподавателите във висшите учебни заведения. обаче да спрем с този разговор и да се върнем, както много пъти сме говорили, към професионалното, защото наистина парламентът е професионална политическа институция, но ние сме изпратени тук не само да се готвим и да правим избори, а да защитаваме интереса на българското общество. А интересът е да се развива и българската наука, и българското училище. Без силно училище няма как да има силни университети, и обратното. Така че нека да потвърдим засега тези, разбира се, винаги недостатъчни 23 милиона, но по никакъв начин ние не сме толерирали в случая висшето образование за сметка на средното образование, а сме се съобразили с натрупванията до момента и необходимите средства. Следователно и за в бъдеще „БСП за България“ ще настоява пред всяко следващо правителство постепенно, съобразно възможностите си, но изпреварващо, да увеличаваме дела на брутния вътрешен продукт за наука и образование, защото всички страни… Нашите партньори казаха, че в условията на всяка криза – икономическа, или COVID-19, водеща до икономическа, най-добрата инвестиция е инвестиция в образованието и науката и тук ние не можем да имаме различия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, професор Гечев. Министър Донев искаше думата. За какво лично обяснение? (Шум и реплики.) Изненадвате ме всички, наистина. Всички се кълнете в този правилник обаче всеки път го пренаписвате.

не ми вадете думите от контекста. Казах, че 8 милиона са достатъчни на фона на това, че за шест месеца, по наши изчисления, училищата са изхарчили около 22 милиона част от тях, покрити от Министерството, и голяма част от тях, непокрити от Министерството. Лично аз съм разговаряла с 27 столични училища, които са ми дали справка, какви средства от собствените си бюджети, за което Вие им обяснявахте миналата година, че те имат икономии от режийни, тъй като обучението беше неприсъствено и те имат икономии от парно, ток и вода, и затова могат да си позволят тези разходи. Дори и така да е, е, смятам, че образованието беше сектор, на който можеше да му се помогне много повече. Можеше да му се помогне и за интернет на учителите в един момент. Знам, че тези средства в част от училищата отново бяха възстановени, а в друга част отново бяха за бюджетите им. И това, което казвам за 8 милиона, е, че на фона на 22 милиона, изразходвани за шест месеца, смятам, че при актуализация на бюджета, ние в момента не говорим за нов бюджет, а говорим за актуализация и се съобразяваме все пак с някакви рамки – 8 милиона са достатъчни. Това беше контекстът на моите думи. Благодаря Ви, госпожо Анастасова. Заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Гечев, искам да взема отношение по предложението за еднократна помощ при раждане на дете, като следва да отбележа, че това е подкрепа по Закона за семейните помощи за деца и обусловена от наличието на дете в семейството и не е обвързана с осигурителния принос на неговите родители. Важно е да се има предвид, че семейните помощи не се дължат само на осигурени лица, а на всички български граждани, включително и на живеещите в чужбина. Законът за семейните помощи за деца – финансират се изцяло със средства от държавния бюджет, и нямат характер на осигурителни обезщетения по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Тези помощи не зависят от осигурителните вноски или трудовата заетост на родителите. Конкретно еднократната помощ при раждане на дете по реда на Закона за социалните помощи помощи за деца е право на всички майки при раждане на живо дете и се отпуска без доходен тест и без изискване за постоянно пребиваване в страната. Неслучайно давностният срок за получаване на тази помощ е три години.

да се получи този по-висок размер на еднократната помощ при раждане на второ и всяко следващо дете е пряка дискриминация не само по отношение на родителите, но и дискриминация по отношение на техните деца. Също така обвързването на този вид семейна помощ с условия за осигурителен принос на родителите противоречи на същността на тази помощ по Закона за социалните помощи за деца, която, както вече отбелязах, не е социално осигурително обезщетение, основаващо се на лични вноски на осигурените лица. Социалното осигуряване и осигурителните обезщетения са предмет на Кодекса за социално осигуряване, а не на Закона за семейните помощи за деца. Тази помощ се дължи, както вече казах, и на живеещите в чужбина за децата им, български граждани. Предложението ги изключва от обхвата на по-високия размер на помощта. Не намирам и аргументи защо се предлага обвързване на помощта с трудовата дейност, осигурителните плащания, както и не е обосновано защо се предлага именно размер от 6500 лв. Във връзка с посочения мотив за изключително високи нива на децата в риск от бедност, социално изключване и задълбочаване неравенствата в доходите не стана ясно защо именно неосигурените родители се изключват от по-високия размер на помощта. Така, както е предложен по-високият размер на помощта само за осигурени родители, се налага изводът, че вносителите считат, че неосигурените родители разполагат с по-високи доходи от осигурените, които получават и съответните обезщетения за майчинство по реда на Кодекса за социално осигуряване. Това отново показва дискриминационния характер по отношение на предложението. Същевременно семейните помощи за деца не са помощи за справяне с бедността. Те не представляват издръжка за детето или семейството, както и не са социални помощи и не целят да допълнят или да заместят доходите с оглед на задоволяване на основните жизнени потребности на лицата социални помощи. Има отделен Закон – Законът за социалното подпомагане, а конкретно еднократната помощ при раждане и сега се предоставя без доходен тест поради самия факт раждане на дете.

но сега няма как да остана безразличен към това, което казахте и как мотивирахте това отхвърляне на това предложение, въпреки че то не трябваше да го мотивирате, ами народното представителство по някакъв начин, което гласува, да си каже мнението по този въпрос. Господин Министър, аз съм убеден, че държавата не трябва да пречи на тези, които могат да се оправят сами, и да помага на тези, които не могат. Една държава е силна, когато помага на всички онези, които не могат да се оправят сами. Сега младите хора са в една особена група и Вие много добре знаете защо нашето предложение е обвързано с работата. Всички аргументи, които Вие приложихте към това наше предложение за подпомагането на второ и трето дете, мога да ги приложа към всяка една социална помощ, която се отпуска и е записана в Закона за семейните помощи за деца Закона за социалното подпомагане – цялостния закон. Така че не приемам Вашите аргументи, въпреки че Ви разбирам какво казвате и бих могъл, пак Ви казвам, с тези аргументи да отхвърлим всяко едно от предложенията в социалната сфера за подпомагане на който и да било. Та няма ли дискриминация в това, че не всички български деца получават по 40 лв., не получават така наречените детски добавки? Вие сега ще ми отговорите, че това е подпомагане и то се дава под условие, защото имат някакъв доход. Но това българите не го разбират и това също е дискриминация – може би, по доход. Може би също може да се приложи за всички останали помощи, които са обвързани с подоходен критерий.

колеги народни представители, уважаеми господа министри! Искам само да отбележа, че по отношение на темата за висшите учебни заведения от нашето предложение са изпуснати пет такива, които са в ресорите на Министерството на вътрешните работи, а това е Академията на МВР, и четири такива към ресора на Министерството на отбраната. Нека да не изпускаме и тези учебни заведения, тъй като те са изключително важна част от висшето ни образование. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ На коя реплика, господин Вълчев? Изказване? Но той дори не беше записан господин Терзийски, както и Кой иска отношение към изказването? Не, той каза, че е изказване, а не беше записан дори. Господин Гьоков – за изказване.

господин Каримански, аз няма да критикувам Доклада, защото знам как е писан и напълно го приемам, няма да отправям критики, само че в това аз не видях никъде къде е отразено например отхвърлянето на нашето предложение за тези 63, чл. 63а, чл. 63б, които за всяко второ и следващо дете на родители, осигурени 24 месеца преди раждането по 6500 лв.? Няма го – но не искам да споря по въпроса, поне в Доклада, с който разполагаме, го няма. И аз сега ще продължа нататък, просто да мотивирам нашето предложение, да призова народните представители при възможност да го подкрепят, въпреки че силно се съмнявам, че ще могат да го направят при така определения вече бюджет. Предоставят се долу-горе 11 дни, долу-горе 11 категории помощи, като за всяка една от тях е възприет разграничителен критерий, съобразен с предназначението на конкретната семейна помощ. Част от тези семейни помощи се отпускат на семейства независимо от техния доход, но за друга част са въведени специфични критерии, съобразно тяхната насоченост или законово определения за съответната година доход на член от семейството. Изключения има за децата с трайни увреждания, сираците и така нататък. Заради ограниченото време аз ще се спра много, много накратко на цялостната политика на БСП за семейството, децата и младите хора, следвана неотлъчно от БСП и парламентарната ѝ група през годините, не за да правя някаква агитация тук, но за да обърна внимание на две неща. Първо, че ние сме последователни в предложенията си и, второ, въпреки че имаме много богата социална част в предизборната програма, която сме предлагали, когато сме се явявали на изборите, сме се съобразили с това, че все пак правим актуализация на бюджета, и не можем да си позволим цялостната си социална политика да я прекарваме през една актуализация на бюджета. Ще започна малко с това какво сме предлагали. Започвам с увеличение на еднократната помощ за майки студентки – 2880 на 6500 лв., и тъй като имаше критики, че нямаме разчети, така поне ни беше предадено от Комисията по бюджет и финанси, аз ще Ви казвам кого касае и колко струва. Значи това касае 6027 майки, струва 20 млн. лв. за цяла година, 5 милиона за тримесечие. Продължавам с еднократната помощ 6500 лв. за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители, струва 60 милиона за година, или 15 милиона за тримесечие. От това ще се възползват родителите на 9230 деца. До навършване на 14-годишна възраст лекарствата са безплатни за децата, 130 милиона или 32,5 милиона за тримесечие и повече деца. Безплатни детски градини – 60 милиона за година, или 15 милиона за тримесечие, 219 хиляди деца. Семейства с ниски доходи да получават помощ от 300 лв. в началото на учебната година, а освен за I клас за II, III и IV – струват 30 милиона за 120 хил. деца. За целия период от I до ХII клас учебниците да са безплатни – 50 млн. лв., или за тримесечие 12,5 милиона. И нещо много важно, за неработещи родители – необлагаем минимум 500 лв. месечно за всяко дете ненавършило 18 години, което ще остава за всяко дете у родителите по 50 лв. Струва 290 млн. лв. за година – 72,5 за тримесечие. Тази цялостна политика, която урежда условията и размерите на семейните помощи за деца, която сме предвидили ние в подкрепа на семействата и децата и младите хора, струва общо около 815 млн. лв. за година, или около 204 милиона за тримесечие. И тук Ви казвам, че ние сме се съобразили с това, че все пак е актуализация на бюджета, и само за тази политика не можем да искаме 204 милиона с бюджета за едно тримесечие, или 800 милиона за цяла година година и не е редно да се прави това с актуализация на бюджета. Затова сме се спрели само на двете неща и това са: едното, аз го споменах – 650 лв., за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум за 24 месеца родители назад

за тези наши предложения явно не са разбрани. Аз само искам да кажа, въпреки че надвишавам леко времето и затова се извинявам, но говорим по няколко параграфа, по няколко неща едновременно, затова ще си позволя с минутка най много да превиша времето. Първо, сериозният размер на бедността и социалното изключване в страната ни, сериозното социално разслоение и гигантските неравенства налагат по някакъв начин да подпомагаме младите семейства. И вторият ми мотив е свързан с демографската катастрофа, защото населението на България се топи и и застарява и с всяка изминала година броят на живородените деца трайно намалява и това изисква спешни засилени и конкретни мерки за стимулиране на отговорното родителство. Затова си позволявам да поискам подкрепа за тези наши предложения от от народното представителство, въпреки че подхождаме с разбиране към цялостното устройство на бюджета. Все пак подкрепете

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Гьоков, аз мисля, че имате грешка в изчисленията, иначе безспорно хубаво е да бъдат подпомогнати и младите семейства, но съгласно разчети, които е направило Социалното министерство само за тези 6500 лв., необходимите средства са над 100 млн. лв. – 107 милиона, с точност, до края на тази година. По принцип ние в момента да Ви кажа разглеждаме § 1, Вашето предложение е в следващите параграфи и ще стигнем до него. Но преди все пак да го подложим на гласуване, е хубаво да цитирате и да се подготвите с точни числа, защото иначе е много подвеждащо и е добре да се обърнете към институциите, които разполагат с данните, за да могат да Ви подготвят, а да не говорим грешни и да въвеждаме в заблуждение народните представители. Същото се отнася и за помощта за II, III и IV клас – също Ви липсват разчети. Така че добре е наистина да се подготвите, защото не изглежда сериозно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, Има ли други реплики? Няма. Заповядайте, господин Гьоков, за дуплика. да се отправят някакви обвинения, без да се вникне в това, което се казва и което се предлага. Сега аз Ви казвам точно, пък Вие ще кажете дали се бъркам, или не се бъркам, ако искате си записвайте, да може да смятате на момента. Предоставяне на еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители. Това касае 9230 деца, втори и трети на работещи родители. Това струва 60 млн. лв. за една година. Това струва 15 млн. лв. за три месеца. България.“) Семейства с ниски доходи да получават помощ от 300 лв. в началото на учебната година, освен за I клас и за учениците от II, III и IV клас, касае 120 хил. деца,

нито 15 милиона са много, не са и малко, не са и малко, когато става въпрос за актуализация на бюджета. Затова не искам да спорим за цифрите. Аз искам да говорим принципно за политики, но, разбира се, че един народен представител няма как да сметне до стотинка нещата, след като ние разполагаме с тези данни от статистиката и по този начин сме направили сметките и сме ги направили абсолютно коректно, без да подвеждаме когото и да било.

Тъй като стана дума за цифри, нека да бъдем максимално коректни. 300-та лева на децата не се плащат на тримесечие, а се плащат всичките 300 лв., така че става въпрос за 30 милиона, а не за 7 милиона и половина. Вие искате да ги плащате не по 300 лв., а на части, така ли? (Шум и реплики.) На всяко тримесечие на части?! Така, ако се дават всичките 300 лв., като тръгнат децата на училище, те се случват в едно тримесечие всичките пари, така че са 30 милиона. Що се отнася до децата, ако се премахне дискриминационната клауза, защото иначе това ще падне, да не кажем, че в Европейския съд за правата на човека ще ни осъдят и ще трябва да ги платим и на всички други деца, които са второ и трето дете, а не само на обхвата, за който Вие говорите, в обхвата на децата влизат общо 16 451 деца по 6500 лв. са 106 млн. 931хил.

Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Заместник-министър председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! ми се ще да изпадаме въобще в този спор, защото, първо, е отхвърлено предложението, второ, да си доказваме някакви ей така. Вие сте взели от Статистиката – сигурно по-добре от мен разполагате с възможност да вземете от Статистиката по-верни данни от мен, отколкото аз като ровя в в информационната система на Статистиката. Няма да споря за разлика дори от милион или от два – в никакъв случай. Въпросът е, че Вие повтаряте това за дискриминацията като някакво извинение. Ами ако ни осъдят в Страсбург или в Европейския съд за това, че не плащате на всички български деца по 40 лв., не е ли същото? Там има подоходен критерий. Разбира се, че помощите са свързани с доходите и не трябва да се подпомагат някои хора, но това е същият аргумент – държавата решава, че трябва да стимулира раждаемостта по някакъв начин и поставя условия.

с подпомагането. Иначе, аз отново казах, държавата трябва да не пречи на никой – който може да се оправя сам, да се оправя сам, трябва да подпомага всички, които не могат да се оправят сами. Това трябва да бъде принцип на държавата.